Готові реєструватись? Прошу реєструватись. Реєстрація кнопкою "за" відбувається, нагадую.

Реєструйтесь, будь ласка. В залі 266 народних депутатів України. Оголошую ранкове засідання Верховної Ради України відкритим. колеги, шановні колеги, по-перше, в нас є іменники – три народних депутати: Мустафа Джемілєв, Андрій Анатолійович Кожем'якін і Олексій Ігорович Красов. Я вітаю народних депутатів і думаю, що це було б непогано зробити всім народним депутатам. Добре. Відповідно до стаття 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів із внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Прошу народних депутатів записатись на виступи.

Сьогодні навіть під цей ганебний звук, який який йде з сівших батарейок. Україна остаточно поховає комунізм. Ми, нарешті, зведемо рахунки з цим маніяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства – землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди! І я хочу, щоби зараз вся країна подивилась на нащадків Ягоди, Єжова, Берії – кровавих катів українського народу. Оці люди, вони нащадки тих, хто влаштовував голодомор, хто вбив мільйони українців, позбавивши їх землі. Ось вони! Ось вони міньйони Росії, яка влаштувала тут голодомор і вбила, хотіла вбити всіх українців. Ось вони, знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов московитський сапог і вморив тут всіх голодом. Але ні! Сьогодні ми з цим покінчимо раз і назавжди! Сьогодні ми повернемо народу землю! Сьогодні ми повернемо кожному українцю землю. Землю – людям! Землю – українцям!

ви бачите, який накал в залі сьогодні Верховної Ради, це говорить про те, що розглядається одне із найважливіших історичних рішень, яке має приймати Верховна Рада. Весь світ, всі найбагатші країни світу зайняті останнім часом тим, що бігають по світу і скуповують сільськогосподарську землю і джерела питної води. Україна має одне і друге, один з найкращих запасів земель і один з найкращих запасів питної води. Всі прогнози говорять про те, що 20-30 років – у світі буде криза питної води і продовольча криза. Україна чудом зберегла свою землю, не розпродала просто так. Сьогодні заради чергових кредитів намагаються проштовхнути через зал рішення, терміново виводимо на продаж землю кому попало. Це непросте рішення, щоб його так за одну хвилину приймати. Давайте сядемо, подумаємо, вам про це говорять всі: аграрники, політики, економісти. Це не питання просто дрібного фермера, це не питання дрібної людини – це питання стратегічної політики. Чи ми перетворюємося в країну третього світу, просто розпродаючи все, що маємо, чи ми все ж таки починаємо думати і як країни найвищої ліги скуповуємо по світу активи, землі, воду і всі ті речі, які притаманні країнам з найвищим рівнем розвитку. Тому це не просто рішення продати чи не продати землю – це стратегія розвитку країни. Думайте, що ви робите. Думайте, що ви будете робити. І думайте, що ви будете пояснювати своїм дітям, чому ви так просто віддали за копійки найцінніший актив, який є в Україні. Тому наша фракція не підтримає сьогодні таке голосування "галопом по Європам". А ми виходимо на те, що треба сідати і думати, планувати, як робити ринок, який формат ринку чи можливо просто залишати землю в державному банку, викуповувати в тих, хто не хоче володіти землею, але залишати у власності, і давати в оренду своїм на 20 років, на 30, щоб була стабільність і прогноз. Оце, можливо, такі рішення. Можливо, інше. Але не так, що заради кредитів, які сьогодні потрібні за копійки розпродати останнє. Думайте, що ви робите! Дякуємо. Гетманцев Данило Олександрович. Дякую. Будемо спокійно говорити. У Путіна є ринок землі. В путінській Росії з першого року, 2001, є ринок землі. Та вже схаменіться, путінські посіпаки, скільки можна! Ви вже втомили, Господи. (Шум у залі) У поляків є ринок землі, в угорців є ринок землі, у румунів є ринок землі. Вони що, кращі за українців? Нас закликають подумати. Та ви ж 20 років в цій Раді сиділи, що ж ви нічого не надумали? Скільки можна думати? Ми запропонували нормальний зважений законопроект. Президент запропонував зважений компроміс. Президент і ми всі почули кожного. Зараз ця фракція з капіталізацією більше трильйона доларів, люди, які вкрали з країни, я не знаю, скільки, це НАБУ ще рахувати і рахувати, зараз хочуть позбавити людей права заробляти на власній, приватній землі, користуватися приватною власністю. Совісті немає, ганьба! Вори! Вори! Брехуни! Коли ж ви вже нажретесь? Я ж багатьох з вас знаю, багато років, ще з кучминих часів. (Шум у залі) Ви що, знущаєтесь? Може зараз про вас почати тут розповідати? Тільки треба закликати сюди Рябошапку і Ситника, щоб вас тут прямо спіймали, коли я почну про вас розповідати, де я вас бачив і з якими розмовами, з якими контрактами. Схаменіться! І зараз знову хочуть, щоб у людей нічого не було, щоб люди були у жебрацтві, тому що тільки жебраками вони вміють маніпулювати. Ми повернемо людям гідність. Ми повернемо людям власність. Українці не гірші за жодну європейську націю, українці не гірші за росіян, у яких є ринок землі! Землю – людям! Доброго дня! Не можу погодитися з усім озвученим паном Потураєвим, висловлю свою позицію. Хочу звернутися до членів фракції "Слуга народу" в першу чергу. Нам потрібно визнати сьогодні, що нас в цій залі меншість. Сьогодні є такі давні захисники українського села і справжні патріоти України, які виступають проти нас в сесійній залі. Це громадянин Ізраїлю Рабінович. Це Це люди, які розбираються не лише в газових схемах, Бойко, Тимошенко. Це люди, які поступово захищають українських селян, які вимагають референдуму. У 2001 році, коли "медведчуківці" і "юліанці" вводили мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, референдуму не було, не питали думку людей, не питали людей, чи люди хочу мати право розпоряджатися своїми земельними ділянками. Це політичні сили, які поступові, поступово працюють на українських селян 20 років. 18 з них ми маємо мораторій і маємо ту ситуацію в країні, те зубожіння, про яке нам говорять з екранів телевізорів ті самі політичні сили. Вони його створюють, вони про нього розповідають. Видно, просто ліньки переписувати передвиборчі програми. Нам потрібно сьогодні проводити земельну реформу, робити справжні зміни. Дякую вам. Я звертаюся в першу чергу до фракції "Слуга народу". Нас не для того вибирали люди, не для того ми перемагали на виборах, щоб зараз в цій залі прогинатися під ті політичні сили, які стільки років обкрадають українців. Дякую.

на репліку – Рабінович. З місця, з місця. Ні, з місця, репліка з місця, будете говорити, Вадим Зіновійович? Включіть, будь ласка, мікрофон Рабіновичу. З місця, з місця. Колеги, ми або беремо... включіть мікрофон з місця. Ну, попросіть, щоб забрали.

А ты – ишак, продающий землю. Подонки, продающие землю Украины, подонки! Спасибо. Дякую. Кіссе Антон Іванович. Тимошенко Юлія Володимирівна Пропустіть, будь ласка. Шановні друзі, я хотіла би трошечки тихіше і дві хвилини уваги. Ви знаєте, насправді, ви праві в залі, що прогинатися під будь-кого із політичних сил, політичних лідерів, якихось вказівок ззовні не треба. Але під кого нам точно з вами треба прогинатися, це під українське суспільство, під український народ. І я вважаю, що якщо ми тут не будемо прогинатися під народ, то тоді ми не будемо виконувати функцію, яку ми на себе взяли в цьому залі. Ви знаєте, що сьогодні на голосування ставиться той законопроект, який насправді проведений через комітет, і він передбачає дуже важливі речі. Він передбачає: по-перше, продаж землі; по-друге, ви знаєте, він виписаний так, що він передбачає продаж землі іноземцям, це треба чесно сказати. І коли в першому читанні ви будете голосувати, знайте, що ви голосуєте в тому числі за продаж землі іноземцям. Третє. Там також передбачено в одні руки видача, роздача землі по 210 тисяч гектарів, це три території міста Київ. Насправді, ми відкриваємо з вами шлях для того, щоби в глобальному світі той, хто має більше грошей, мав і Україну, причому мав – в повному змісті цього слова. Я можу вам сказати, що сутність правильного управління державою – це інтелектуальне управління. Тому що сьогодні в світі править інтелект, а не емоції. І сьогодні в світі править стратегічність, а не ситуативність, і хто кого переможе в цьому залі. А інтелектуальність управління країнами в світі сьогодні говорить про те, що якщо Сполучені Штати почали викуповувати сільськогосподарську свою землю в державну власність і накопичили вже 51 відсоток сільськогосподарських земель в державну власність Сполучених Штатів, це говорить про те, що інтелектуальні країни не розбазарюють те, що Господь дав нашому народові. І можу вам також сказати одну таку важливу річ. Я, дійсно, вірила в те, що в програмі нашого Президента написано, що всі рішення важливі приймаються виключно через референдум. Ви ж знаєте сьогодні, що 75 відсотків людей в країні за опитуваннями компанії "Рейтинг" проти продажу сільськогосподарської землі, якщо б референдум був сьогодні. Ви знаєте, що сьогодні не пустили на ці трибуни аграріїв? Ви знаєте, що їх сьогодні не пустили? А вони і є народ, який дав право нам тут приймати рішення. І тому наша пропозиція дуже проста. Перше, перед тим як розпочати процес колонізації України, а це 72 відсотки території України, нам треба… Дорогі друзі, перше, що треба зробити – це сьогодні не загострювати ситуацію і зняти це питання в залі, тому що народ кипить, навіть якщо він не під стінами парламенту. Друге, що треба зробити – це реально виконати обіцянку Президента і провести референдум щодо продажу сільськогосподарської землі не іноземцям, а в принципі продаж. Третє, що треба зробити – вивчити весь світовий досвід і в Україні зробити найкращий варіант використання землі на користь українців. І тому не можна зараз цей закон приймати і не можна розпродати останнє, що у нас залишилося. Я прошу кожного зараз депутата, кожного, благаю, перед тим як натиснути зелену кнопку, подумайте, що ви входите в історію України як люди, або які кінчають Україну в стратегічній перспективі через…

10 секунд дайте, будь ласка. ТИМОШЕНКО Ю.В. 10 секунд. Дякую. Або кожен з вас ввійде в історію України як людина, яка захистила наше майбутнє. Просто подумайте. Не боротьба в залі важлива, а майбутнє нашої України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вельможний Сергій Анатолійович. Пропустіть, будь ласка. Добрий день! Сергій Вельможний, Луганщина. Питання продажу дуже важливе. І я особисто, і команда Шахова проти продажу землі іноземцям. Але я буду говорити про тих, хто зараз знаходиться під землею – про шахтарів Луганщини, котрі другу добу знаходяться під землею в знак протесту щодо невиплати заробітної плати. Шахта "Гірська": 45 гірників знаходяться під землею другу добу. Шахта "Тошківська", шахта "Карбоніт". І на жаль, Вельможному, Сухову, Шахову вкотре доводиться піднімати питання про виплату заборгованості заробітної плати шахтарям. Колеги, всім відомо, що ухвалене рішення у залі парламенту не робить його автоматично виконаним і, головне, знятим з порядку денного проблем наших громадян. Нагадаю, що за виплату заробітної плати шахтарям всі ми проголосували у Верховній Раді 31 жовтня. А 7 листопада Президент вже підписав цей закон. Але, фактично, відсутнє обмеження щодо затримки виплати коштів. Але станом на сьогодні виплати не проведено. Чесні люди досі не отримали коштів, які належать їм вже більше ніж 5 місяців. І це не поточна заробітна плата, а заборгованість за 5 місяців 2019 року. Є поганим показником, що вже зараз я можу сказати, що в наступний раз мені знову доведеться порушувати це саме питання. Адже навіть якщо буде виплачено цю заборгованість, ми вже знаємо, що виникне поточна за листопад-грудень 2019 року. Не можна зрозуміти зі слів те, що відчуваєш на власний дотик. І я прошу, і звертаюсь до Прем'єр-міністра України, до профільного міністерства, Міністерства розвитку економіки, з пропозицією не просто збирати аналітичні дані, заслуховувати доповіді, а відвідати особисто шахти та спуститися до гірників, поспілкуватися з ними, що просять у них допомогу та відчувають бездіяльність та затримку у виплаті коштів на собі. Лише тоді можна зрозуміти, що в дійсності відбувається та яку біль відчувають шахтарі та їх родини. Такою бездіяльністю та ставленням до проблем шахтарів ми втрачаємо дорогоцінну віру людей в зміни та в ефективну діяльність парламенту та уряду. Та останнє. Зараз під парламентом та в Києві знаходяться аграрії. А якщо сюди приїдуть шахтарі, то комусь в дупу загонять відбійного молотка. Дякую за увагу.

Шановні колеги, інколи державницька позиція – це рішучість і жорсткість, інколи державницька позиція – це зваженість і мудрість. Сьогодні йдеться саме про такий варіант. Я думаю, що у будь-якої людини в залі, навіть у тих, хто збирається, вже визначився остаточно з голосуванням, є питання до того законопроекту, який внесений. Я думаю, що у кожного є питання до того, яким цей законопроект буде завтра. Я думаю, що є питання одне до одного. тому спроба зараз поставити цей законопроект на голосування абсолютно очевидно призведе до розколу в Раді, а завтра – до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде абсолютно просте і очевидне – відкласти розгляд цього питання, спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням на залу. Тому що сьогодні, яке б рішення не пройшло, це означає, що це питання ми поховаємо і повернутись до нього вже не зможемо ніколи. І кожен з нас буде потім відповідати перед виборцями. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги. Перед тим, як ще раз сказати позицію групи "За майбутнє" стосовно продажу землі, я спочатку хочу звернутися до представника я забув вже його ім'я, на "К" починається прізвище, який нагадував, що Рабінович громадянин Ізраїлю, з натяком на його національність, про те, що хтось раніше не захищав українську землю. Шановні "Слуги народу", я вас дуже прошу, не переходьте на такі моменти, коли ми голосуємо в залі. В кожного своє право приймати рішення, тут кожен окремий депутат незалежний ні від кого. В мене мама єврейка, я – українець, я не дам розікрасти українську землю. В залі є, як ви казали, хтось росіянин, хтось ще хтось – вони всі українці. Якщо хтось з вас спробує ділити когось на національності, майте на увазі, ви погано закінчите. Стосовно ринку землі. Група "За майбутнє" не буде голосувати за це питання, тому що закон сирий. Ви хочете зробити цивілізований ринок, куди ви спішите? 40 відсотків землі не інвентаризовані. Люди, пайовики, які мають акти ще Радянського Союзу зразків на руках, не мають грошей, селяни, щоб привести оцифрацію і інвентаризацію цих земель. білих плям, після чого почнеться рейдерство. Хочете запустити ринок, зберіть людей, порадьтесь, взнайте, які проблеми, вирішить ці проблеми, заплатіть за цих людей, якщо в них немає інвентаризувати свої землі, і дайте можливість продати. Так, і ми підтримаємо цивілізований закон. Не спішіть! Це стосовно того, чия приватна власність. Так, люди мають право розпоряджатися своєю приватною власністю. Але, на превеликий жаль, той, хто каже, що ми їх в цьому обмежуємо, вони з радістю почнуть працювати на цій землі. Не почнуть! Поки ставка рефінансування Нацбанку більше 16 відсотків, а кредити по 20 відсотків, не почнуть. Вони із-за того, що доведені до зубожіння, підуть в комерційні банки закладати землю, брати кредити і втратять назавжди те, що мають. Давайте допоможемо їм. Давайте створимо державний банк, який буде кредитувати фермерів і селян під 3,5 відсотка, саме державний, та якщо вони не справляться, маючи альтернативу, то земля буде в держави, а не в комерсантів або в іноземців. Давайте їм допоможемо в цьому, без спішки. І наше бачення стосовно державної землі, а не приватної землі, розпайованої, вона повинна залишитися в держави, її не треба розбазарювати. Нехай держава її здає в оренду дорого, контролює сівозміну якісно – і вона завжди буде належати нашим поколінням. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, в 1991 році, коли мої батьки йшли на референдум, коли наша держава стала вільною, демократичною державою, батьки посміхалися. Сьогодні моїх батьків в живих, вони поховані в цій сирій землі. Коли проголосували в цій залі за велику "прихватизацію" олігархами підприємств, мій батько шахтар, який мене виховував, прийшов додому і сказав: "Держави практично немає. Але в нас є ще земля". На яку в дитинстві я їздив, працював, було шість соток землі, але в нас вона була і годувала нашу сім'ю. Коли шахтарі не отримували заробітну плату, коли в 1993 році шахтарі вийшли, стаханівський рух, і знесли Президента, також це було. Батько сказав: "Якщо закриють шахти, на 70 відсотків втратимо державу". І тоді один віце-прем'єр по енергетичній безпеці, по енергетичній галузі закрив шахти "Стахановвугілля", "XXI з'їзду", "Максимівську". І сотні тисяч шахтарів виїхали з нашої держави. Я залишився сиротою, як і мої брати, які лежать теж в сирій землі. Сьогодні я бачу в цій залі в політичному сенсі дітей, яким дали сірники, які хочуть спалити нашу землю. Будьте дорослими. З холодною головою приймайте рішення. Ні – продажу землі, – сказала не тільки команда Шахова, а сказали всі люди, які живуть у Закарпатті, Луганщині, Одесі. Буквально два роки тому ми з колегами проїхалися від Чернігова до Зміїного острову з контролем того валу, стіни, через яку може шалений кролик перескочити. Що ми побачили, коли люди говорили, демаркаційної лінії немає, сплати за паї немає, компенсації немає? Спочатку треба вирішити ці питання, питання агрохімічних паспортів. Сьогодні виснажується земля рослинами біопалива, сьогодні хочуть зайти іноземні трансатлантичні корпорації і викупити нашу землю. Це сталося у Мадагаскарі, це сталося у багатьох державах світу, 51 держава світу сьогодні страждає і голодує. Наша українська земля постійно годувала не тільки Україну – і Росію, і весь світ.

ваші сім'ї голодували? Чи ви зрадите свою матір, а матір – це наша земля? Вас проклянуть просто всі українці, буквально, через 20, 15… Люшняк Микола Володимирович. Включіть, будь ласка, Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Я сьогодні є мажоритарний депутат від 166 округу на Тернопільщині, в який входять давні славні міста. Славні міста, які мають велику історію, які мали Магдебурзьке право, які вміли розпоряджатися податками, надходженнями і могли розбудовувати свої міста, свої громади. Сьогодні Україна взяла шлях на тотальну децентралізацію. Що таке децентралізація? Це вихід з кризи будь-яких країн. Коли в 46-му році Німеччина, розірвана війною, прийняла курс і дала повноваження місцевим органам самоврядування, коли пострадянські країни Польща, Чехія, Угорщина не могли розвивати свою економіку, вони віддали податки, вони віддали повноваження місцевим громадам. Сьогодні ми зробили перші кроки. У вівторок ми прийняли закон, який продовжує децентралізацію. Але цей латентний стан не може продовжуватись вічно. Ми дали можливість людям об'єднатись добровільно. Зараз прийшов час, коли ми повинні завершити децентралізацію. Після завершення децентралізації ми маємо зрозуміти, що питання корупції як таке відпаде в державі. Тому що гроші не будуть ділитись в Кабінеті Міністрів, в комітетах Верховної Ради, у Верховній Раді, вони будуть ділитися органами місцевого самоврядування. Сьогодні назріло питання ринку землі. Коли б ця земля була у громадах, вони б приймали це рішення, і не було би цього накалу, який є сьогодні в державі. Шановні колеги, ми сьогодні повинні закінчити цей процес, який сьогодні проходить в державі. У нас перестане бути держава конфліктів, у нас буде держава розвитку. Ми сьогодні бачимо, як розвиваються наші сусіди. Вони будують дороги, вони розвиваються, тому що органи місцевого самоврядування мають величезні повноваження. Сьогодні деякі країни проводять третій етап децентралізації і об'єднання тих громад, які є неспроможні. Перед нами стоять важливі виклики. Для прикладу, Канада, в Штатах, де дозволено в кожному штаті по-різному ринок землі. І коли ми передамо громадам ті землі, які сьог одні… цей процес вже проходить до завершення, вони будуть приймати рішення: кому її продавати – іноземцям, не іноземцям. Що сьогодні є? Монополізація влади. Ми сьогодні розуміємо, що ті податки, які були надані, вони поступово забираються. Сьогодні бюджети громад міст стають оголені. Шановні колеги, давайте завершимо реконструкцію тотальну державну і у нас не буде таких конфліктних інтересів… конфліктів, які сьогодні відбуваються в державі, і в цьому залі будуть працювати люди, які дійсно хочуть... секунд. ЛЮШНЯК М.В. …над законодавством держави. Прошу підтримати цей курс: віддати повноваження громаді, завершити процес децентралізації.

Я хочу, щоб ви всі, я маю на увазі "Слуг народу", запам'ятали сьогоднішній день. Тому що сьогодні ви нас, справді, ламаєте через коліно… намагаєтесь ламати через коліно не частину парламенту, а ви намагаєтесь зламати через коліно більшість українського народу, який не розуміє, боїться і жахається цього проекту закону, який ви вносите в зал, який благозвучно називається "ринок землі". Насправді, з сьогоднішнього дня ви можете сміливо називати себе "слугами Міжнародного валютного фонду", "слугами Сороса", "слугами транснаціональних корпорацій", які лобіювали цей закон. Але ви втрачаєте право називатися "Слугами народу". І та колосальна політична провокація, яка сьогодні здійснюється в залі, наслідки її будуть жахливі для України, тому що для українців земля – це святе. Неможливо під ковдрою у закритому режимі відпрацьовувати законопроект, який стосується і є чутливим для мільйонів громадян. Сама форма відпрацювання цього законопроекту є жахливою, ганебною і брутальною. Я закликаю вас, схаменіться, не робіть цього, тому що з сьогоднішнього дня починається ваше падіння. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні соціалісти і лібертаріанці!

подивіться що зараз відбувається в залі. Хіба в такій ситуації можна приймати ключову реформу? Тут має бути не тільки консенсус в самій залі, а й в суспільстві. Нам дуже прикро, що "слуги" втратили ключові для себе години, місяці, тижні у Верховній Раді замість того, щоб об'єднуватися навколо ключової реформи щодо землі, розколюючи і втрачаючи парламентаризм. Чого немає в законі, який сьогодні намагаються протягти "слуги"? Там немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він його не зможе. Чому? Не передбаченого кадастр прозорий землі. Друге. Там нема, насправді, навіть вилучена така позиція, як якість землі, і йде уравниловка плодючих чорноземів Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Там не передбачено захист землі для того, щоби люди, які її обробляють, могли вкладати в її якість цієї землі. Там не передбачено створення земельного банку. не почуто простого селянина і фермера. І в цій ситуації найкращій, який може бути вихід, це, дійсно, відкласти сьогодні розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і передбачити такий законопроект, який зможе об'єднати залу, захистити селянина, дати право, насправді, створити в Україні прозорий кадастр землі. Так само не може бути такої от межі, що в одні руки віддавати 200 тисяч гектарів. Це створення латифундистів в Україні, уже офіційне створення

Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Прошу зайняти свої місця, підготуватися до роботи.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до роботи. У нас сьогодні не самий простий день, тому була затягнута перерва, я думаю, що наскільки вистачить наших колег з такою музикою, але це їх право. У нас дуже багато різноманітних звуків і гумових виробів у Верховній Раді України.

дискусійне, і багато часу ми будемо зараз витрачати на дискусію, я це вже бачу по попередньому настрою. Тому я пропоную проголосувати за продовження робочого дня сьогодні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Скажіть, будь ласка… Ми голосували саме так… Є пропозиція щодо продовження роботи Верховної Ради сьогодні, до чого – до розгляду цього питання? Ми продовжували так нашу роботу, колеги, тому є пропозиція, хай вирішує Верховна Рада України. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо продовження… Я думаю, що ми встигнемо до 15 години. Я думаю, що ми до 15-ї якраз встигнемо. Шановні колеги, прошу продовжити нашу роботу. Є пропозиція колеги, ставлю на голосування пропозицію про продовження роботи Верховної Ради сьогодні до 15:00. Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. "Слуга народу" – 229, позафракційні – Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10) Шановні колеги, оскільки цей законопроект є суспільно важливим, а ще й додатково він налічує більше ніж 100 статей, згідно Регламенту, ми його повинні розглядати за повною процедурою.

зустрічі всіх фракцій... Одну хвилинку, тиша. Ми домовились зі всіма представниками фракцій про те, що... Михайло Миколайович, Юрій Камельчук. Ми домовлялися зі всіма керівниками фракцій, що виступи будуть з трибуни, так, як ми давали виступи навіть без запису представникам "Опозиційної платформи - За життя". Якщо ці домовленості не будуть витримуватися, в подальшому вони також не будуть притримуватися і іншими політичними силами. Всі доповідачі виступають з трибуни Після цього приходить інший доповідач, який повинен виступити. Так само і представники фракцій та депутатів. Будь ласка, дайте виступити міністру з трибуни. Він – доповідач з цієї теми. Перший законопроект був урядовим, будь ласка, дайте виступити.

Шановні колеги, слово для виступу надається міністру… ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім – так, як і домовлялись. Всі виступаючі будуть виступати з трибуни, від будь-якої політичної сили. Слово надається міністру регіонального розвитку, торгівлі і сільського господарства Милованову Тимофію Сергійовичу. Шановні депутати, сьогодні історичний момент. Я почну з цитати: Маргарет Тетчер вірила у демократію, засновану на власності, англійською це Property owner democracy. То вона робила все для того, щоб люди могли собі дозволити своє власне житло. Вона впроваджувала можливість людям викуповувати орендоване житло за зменшеною вартістю. Я теж вірю у демократію, засновану на власності. Більше того, Конституція України говорить, що джерелом влади є народ і що земля належить народові України. Так само ми свято боремося за право громадян розпоряджатися своїм голосом. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею, дати людям, які живуть у землі, володіти цією землею, це дати можливість українському народу реалізуватися, дати гідність кожному з нас. Земля – це ДНК нашого народу. І у цьому ДНК має бути прошите священне право власності українця на свою землю, як це було раніше, до того, як це право відібрали в українців. Земельний кодекс України від моменту свого ухвалення базується на повноцінному праві власності на сільськогосподарську землю. Левова частка сільськогосподарських земель – 27 мільйонів гектарів – знаходиться у приватній власності. Нам потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком, щоб він отримував справедливу орендну плату за свою землю, щоб він був спроможний продати одну ділянку і купити іншу, яка йому чи їй більше підходить, зрештою дати українському селянину право купити більше землі і збільшувати свою справу. Близько 1 мільйона гектарів сільськогосподарських земель перебуває у комунальній власності і громади, яким ми даємо все більше повноважень в рамках децентралізації, повинні мати справедливий дохід від оренди чи продажу майна. Громади повинні мати інструмент для заохочення ділової активності своїх мешканців через відкриття доступу до земель громади. Зрештою ми маємо передати 8,2 мільйона гектарів сільськогосподарських земель, які належать державі, в руки ефективних фермерів, які так люблять цю землю. Чинна норма кодексу говорить, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Це справедлива норма і ми вважаємо, що вона і далі повинна діяти. Головне – це забезпечити нормальну власність на землю для українця, створити повноцінний ринок землі та надати українцям допомогу на придбання землі. Протягом останніх два місяців я говорив буквально з кожним: від власників агрохолдингів до найскромніших фермерів, від прагматичних фінансистів до найзапекліших противників ринку землі – кожен має свої аргументи "за" і "проти". Але одне є в усіх мрія бути успішним на землі. Ця мрія єднає нас всіх і ми повинні дати їй здійснитися. Все буде добре. Слово для доповіді надається народному депутату України Королевській Наталії Юріївні. Я сподіваюся, тут блокувати ніхто не буде?

Пан міністр, будь ласка, на трибуну поверніться. Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача. Регламент – до 3 хвилин. До 3 хвилин – регламент. По одній хвилині на запитання. Запишіться, будь ласка. Шановний пане міністр, скажіть, будь ласка, яка відсоткова ставка сьогодні пропонується вами під купівлю цієї землі? І де ви знайдете ресурс? В травні місяці аграрним комітетом восьмого скликання була проведена спільна нарада з МВФ, зі всіма іноземними банками. У нас було питання: а чи готові ви брати землю сьогодні в заставу і давати під неї гроші? На що всі міжнародні інстанції сказали: "Ні. Тому що у вас немає чіткого прописаного законодавства, щоб ми дальше могли оперувати цією землею і комусь її віддавати в ефективне управління". Ви сьогодні пропонуєте один закон. А потрібен комплекс законів, який повинен вирішити… Законодавство у банківській справі, законодавство в місцевому самоврядуванні, це комплекс законів, який повинен працювати при цьому законі. А ви сьогодні просто даєте "голий" закон, який в принципі нічого фермерам в майбутньому не дасть. Дякую. Дякую дуже. В бюджеті прописано 4 мільярди гривень на підтримку сільськогосподарського виробника. Додатково є 240 мільйонів для фонду гарантування кредитів. Буде існувати два інструмента. Перший – надати можливість банкам не нервувати і видавати гроші. Тому що держава буде гарантувати часткове покриття кредиту, якщо не буде повернено суму. Додатково 4 мільярди буде використано на підтримку сільськогосподарського виробника і конкретно на компенсування відсоткової ставки. Дякую. Шановний пане міністре, поясніть, будь ласка, як так сталося, що команда Президента 3 чи 4 місяці напрацьовувала проект закону, зараз нам пропонується до ухвалення, я так розумію, десятий законопроект із тих, які подані, але там фактично немає того, про що Президент заявив у понеділок. Тобто яким чином підтримувати законопроект, який суперечить волі Президента? І особливо нас цікавить позиція щодо референдуму. Як ви до цього ставитесь і яким чином це взагалі буде все проходити, поясніть, будь ласка, всім нам дуже конкретно. Дякую. Дякую. Ще раз наголошую, що в усіх законопроектах, які подані урядом чи комітетом, але я відповідаю за урядовий законопроект, є чітко прописано, хто має право купувати землю. Друге. Ви є всі народні обранці і ви маєте вирішити, який потрібен законопроект для України. Дякую. Народний депутат України Королевська Наталія Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні! Сьогодні в цьому залі вирішується подальша доля України. І я хочу, щоб кожен з вас дуже добре відчував свою історичну місію – на кону стоїть земля України. Це не товар, це не гектар, це не чорнозем це Україна. І зараз кожен з вас буде вирішувати долю нашої з вами України. Це наше минуле і це наше майбутнє. І ми повинні розуміти, що іншої України у нас більше ніколи не буде. Нам більше ніхто не принесе додаткові землі, нам більше ніхто не дасть можливість розпоряджатися своїм минулим та майбутнім. За нашу з вами землю віддавали життя мільйони наших захисників. За нашу з вами землю віддавали та перемагали наші діди. За нашу з вами землю проливалось багато крові, багато людей загинули, за те, щоб зараз в цьому залі вирішувалось питання, якою буде Україна завтра. І нам як хранителям наші діди передали це право, і ми зараз з вами вирішимо, як далі буде жити країна. І тому "Опозиційна платформа - За життя" наполягає на проведенні всеукраїнського референдуму. Тому ми вважаємо, що це головне завдання. Підніміть руку в залі, підніміть руку в залі кому батьки та пращури, кому близькі та родичі, до кого звернулись люди з проханням продати їх майбутнє та продати їх землю, підніміть руку в залі. Одна, дві. Дві руки! Дві руки на всю залу! Скажіть, будь ласка, та на підставах чого ви будете приймати це рішення? Хто вам дозволяє сьогодні вирішувати долю країни? І тому ми зараз пропонуємо розглянути законопроект 1101-1, це законопроект про мораторій та проведення Всеукраїнського референдуму. Не бійтеся, не бійтеся спілкуватися з людьми, не бійтеся піти та спитати у людей, яку модель ринку вони бачать і бачать лі вони зараз іноземців на своїх землях, бачать лі вони сьогодні бажання за безцінок здати свою землю. Спитайте у людей, хай вони вам чесно зараз нададуть на це відповідь. Ми в отличие от вас пішли до людей та спитали. І фермери по всій країні та тисячі людей, які сьогодні зібралися під стінами парламенту, і ті мільйони людей, які кожен день сьогодні живуть на селі, ці люди нам дали це право: право блокувати трибуну, право вимагати від вас референдуму, право зараз вимагати від вас мораторію. Тому що не може окремий народний депутат, не може сьогодні жодна людина приймати історичне рішення про капітуляцію. Оце буде сама справжня капітуляція. Капітуляція, коли ми здамо українську землю. І ми не в праві сьогодні це питання вирішувати. І тому історична місія нашого покоління – це в першу чергу сьогодні об'єднати всі зусилля. Для того, щоб люди перестали гинути, для того, щоб зупинити бойові дії на сході, для того, щоб українці жили в мирній та процвітаючій країні. Ось це наша історична місія. І для цього ми повинні з вами об'єднатися, щоб захистити свою країну, щоб наша країна була єдина, щоб повернути Україну повернути в Донбас, а Донбас повернути в Україну. Ось це наша історична місія. А скажіть, будь ласка, ви що пропонуєте? Ви пропонуєте зараз заміновані поля продавати? Ви пропонуєте зараз здати землю Криму та Донбасу? Ви пропонуєте сьогодні десятки тисяч українців, мільйони українців, позбавити їх права бути сьогодні власниками на своїй землі? Навіщо ви це робите? Навіщо ви зараз провокуєте людей до протистояння? Ми ж вам пропонуємо нормальну пропозицію: відкласти зараз розгляд цього питання, спокійно призначити референдум, спокійно продовжити мораторій. Повірте, невже ж для вас важливіше зараз питання МВФу? Невже ж для вас зараз важливіше бути слугами цих міжнародних організацій? Повірте, люди цього ніколи не пробачать. І тому "Опозиційна платформа - За життя" пропонує об'єднати всі наші можливості та розглянути комплексно ті питання, які наблизять сьогодні мир в нашу країну. І ми готові підставити плече і Президенту, і тим, хто сьогодні дипломатичним мирним мінським шляхом готовий повертати в Україну мир. Сьогодні ми з вами повинні об'єднати зусилля для того, щоб захистити людей. І цей міністр економіки, який тут розповідав нам, як продати українську землю, то, вибачте, нехай він краще нам розкаже, як прожити на півтори тисячі гривень пенсії, нехай він краще людям розкаже, коли тарифи сьогодні більші ніж їх заробітна плата, нехай розкажуть нам цю модель існування людей в нашій країні. А, шановні, розповідати цьому залу про те, що, тільки продавши землю, ми зможемо підняти економіку, це ж ганьба. Або ви вважаєте, що за десятки років до того ті парламентарі, які тут засідали не одне скликання, вони цього не розуміли? Але ж у самої злочинної влади ніколи не піднімалася рука проголосувати за те, щоб продати українську землю, тому що всі добре розуміли, що це буде карма, це буде карма, яка буде проходити через покоління. І не маємо ми права без всеукраїнського референдуму приймати таке рішення. Тому я прошу вас просто заспокоїтись. Зателефонувати своїм батькам, зателефонувати зараз своїм близьким, рідним та хоча б з ними порадитися, дадуть вони вам право приймати таке рішення, таке рішення, доленосне рішення за майбутнє нашої країни. Трішечки може понизити градус того протистояння зараз в залі та розібратися, а що ми робимо і навіщо ми це робимо, для кого ми це робимо. Тому що для того, щоб захистити наше майбутнє, щоб підняти з колін нашу Україну, щоб зараз стати самостійними економічно, політично, щоб ми мали можливість у майбутньому бути країною, котрою пишалася б кожна людина, щоб залишити своїм дітям країну квітучу та мирну, для цього ми зараз повинні об'єднатися, а не для того, щоб виконати якісь міжнародні умови. Тому, шановні колеги, шановні народні депутати, залишаються лічені хвилини до того судьбоносного рішення, яке буде прийматися в цьому залі. І ми, ваші колеги, дуже вас просимо приймайте це рішення по совісті. Приймайте це рішення, зрозумівши, що ви повернетеся до своїх округів, до людей, до своїх родин. Приймайте це рішення і погляньте, що було в минулому, скільки ваших рідних та близьких віддали життя, здоров'я для того, щоб ми сьогодні мали нашу Україну, мали нашу землю, мали колосальні можливості в майбутньому. Я вірю в вас, я вірю в Україну, і я вірю, що ми обов'язково переможемо, Україна буде сильною та квітучою. Не здавайте Україну! Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Юріївна. Слово для доповіді надається народному депутату України Тимошенко… Добре, запитання до Королевської. Наталія Юріївна, Наталія Юріївна, будь ласка, поверніться на трибуну. Запишіться на запитання до доповідача, до Королевської.

Ю.Л. У мене запитання до пані Королевської, також до всіх колег, які стоять і блокують трибуну. Скажіть, будь ласка, ви були при владі 28 років. Чому на даний момент… на даний момент вкрадено 30 відсотків державної землі? Де ця земля? Де економічний розвиток, де село, підняте з колін, покажіть нам. Дякую дуже. Можна вже відповідати? Олександр. Ми вас дуже просимо, шановні, будь ласка, зробіть так, щоб хоча б зараз в Україні було життя у людей таке, яке було у 2013 році. Зробіть, будь ласка, ті тарифи, ті пенсії, ті заробітні плати, ті ціни, ціни, будь ласка, зробіть це. Ви, молоді та красиві, ви з чого почали? Ви почали з того, що запрошувати сюди дівчину такої поведінки… ви почали з того, що пішли в корупційні схеми, ви почали з того, щоб продати стратегічні підприємства та продати українську землю. Ви в п'ятницю збираєтесь дати дозвіл на відкриття казино. Шановні, так за що ж ви так не любите свою Україну? Давайте зараз об'єднаємося для того, щоб людям дати можливість жити достойно у своїй країні. Дякую. КИРИЛЕНКО І.Г. Шановний Дмитре Олександровичу! Я звертаюся особисто до вас. Ці події, які зараз у залі, дуже нагадують мені 16 січня 2014 року. Друзі, таке протистояння, такі емоції і, згадайте, Голова Верховної Ради – друга особа в державі, найвірніший соратник Януковича, не вийшов вести це засідання.

З вашого дозволу, відповім. Іване Григоровичу, при всій повазі, але я думаю, що порівнювати те, що відбувалося 16 січня, і дискусію щодо землі, навіть якою б вона гарячою не була, там була спроба зменшити, м'яко кажучи, права громадян. Сьогодні йде дискусія, да, вона широка, щодо питання розширення прав громадян, а саме права власності. Ми зараз не дискутуємо про те, що правильно або що неправильно, з вами, тут виступають колеги, які відповідають на ті чи інші питання щодо законопроектів. Але я думаю, що це, при всій повазі, не зовсім коректне порівняння. Дякую. 13:08:15 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Дякую. Шановні колеги, я хочу для вас прочитати маленьку вижимку з Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята в грудні 91-го року… "Економічна самостійність. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки Україна і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян". і якщо ви порушуєте сьогодні Декларацію про державний суверенітет України, це вже кримінальна відповідальність. Тому просимо вас, захистимо Україну...

Шановні колеги, зараз от тут на балкон, слава Богу, пропустили наших аграріїв, я прошу їх привітати. (Оплески) Вони представляють Всеукраїнську аграрну раду, Асоціацію фермерів України. Вони представляють тих людей, які з ранку до ночі в усі періоди і сезони вони дбають про нашу землю, обробляють землю, працюють на цій землі, живуть на цій землі, і вони дають можливість країні сьогодні мати надійну систему харчового забезпечення. Вони дають країні сьогодні право мати середній клас і вони дають країні майбутнє. Тому що якщо таких людей, таких господарів, як вони, у нас буде, як в Польщі, 2,5 мільйона, а у нас всього 28 тисяч, ми будемо країною, яку ніхто ніколи не зможе скинути на маргінес і відштовхнути зі шляху розвитку. І я можу вам сказати, що єдине, про що вони зараз мріють після того, як вони десятиліттями будували свої господарства, коли вони тяжко працювали, не могли отримати жодного кредиту, не було за що купити техніку і добрива, не було за що взагалі вести своє господарство, – але вони вижили всупереч усьому. І вони зараз мріють лише про одне – щоб їх не чіпали, щоб їх залишили в спокої, щоб дали їм нормально господарювати, щоб не руйнували їх майбутнє і так само не руйнували майбутнє країни. Якщо б вони зараз сиділи в цьому залі на депутатських місцях, повірте мені, ніхто з аграріїв країни ні в якому випадку так легковажно із землею би не поводився. Я хочу сказати вам, що сьогодні ми не просто голосуємо за концепції, ми не просто голосуємо за щось таке, чого ми не розуміємо. У нас у руках буде законопроект, за який більшість у цьому залі буде віддавати свої голоси. Дорогі друзі, візьміть його, просто уважно з олівцем прочитайте. Тут дається право, по-перше, землю продавати, купувати землю, дається право громадянам України, причому тут не сказано, що не можна громадянам України без подвійного громадянства купувати. Ви знаєте, що у нас на всіх кордонах України, включаючи західні кордони, сьогодні людям просто роздають паспорти, в тому числі сусідніх європейських держав. І скажіть, будь ласка, хто захистить від того, що громадянами України з подвійним громадянством, ті, які вже не прагнуть жити в Україні на кордонах, не буде потім підкинута ідея, що земля, яка їм належить, водночас може бути відділена від України, і в них буде на це міжнародне право? Друге. Тут дається право в цьому законі, за який ви збираєтесь голосувати, купувати юридичним особам юридичним особам, у тому числі, ви знаєте, сьогодні навіть це робиться – з участю іноземного капіталу. 7 мільйонів гектарів землі сьогодні вже належать тим корпораціям, які зареєстровані в Україні, але мають контрольний пакет іноземних держав і іноземних корпорацій. Скажіть мені, будь ласка, ці 7 мільйонів гектарів працюють на Україну сьогодні? Ні, вони не працюють, тому що вже нам, українцям, від цієї землі не належить прибуток, а кожна з країн бореться за те, щоб її ресурс належав своїм власним громадянам і своїй власній державі. Скажіть, будь ласка, а податки платяться? Да є режими недопущення подвійного оподаткування, офшорні зони і ми з вами сьогодні від 7 мільйонів гектарів нашої землі вже нічого не отримуємо. А люди, які стоять зараз на балконі, і тисячі, які зараз стоять навколо Верховної Ради, вони, по-перше, живуть в селах, працюють в селах, вони платять податки в своїх громадах і вони дають нам продукти харчування, а не вивозять сировину за межі України. І, дорогі друзі, якщо ми зараз голосуємо за те, щоби в цьому законі дати можливість продати землю в тому числі і іноземним корпораціям, ви просто знайте, що після цього України вже не буде як суверенної незалежної держави, тому що 72 відсотки території України – це по суті і є вся країна, і це сільськогосподарська земля. А тепер давайте подивимося ще на один елемент цього закону, за який сьогодні ви будете віддавати голоси. Тут одним з пунктів цього закону визначено, що 0,5 відсотка всієї сільськогосподарської землі в одні руки, а це 210 тисяч гектарів. Я ще раз повторюю, такого немає в жодній країні світу. Подивіться Японію - продає не більше 3 гектарів в одні руки і продає декілька відсотків – все інше в державній власності. Подивіться на Польщу, Німеччину, Данію – будь-яку країну 300, 500 гектарів в одні руки максимум. Тут пропонується 210 тисяч гектарів в одні руки і легалізувати ті агрохолдинги, які сьогодні по суті іноземні, у яких по 600, 700, 800 тисяч гектарів землі в одних руках. І ще тут написана прекрасна річ, яка остаточно кончить наш середній клас в аграрній сфері. Тут написали, що всі громадяни, яким належить право постійного користування землею… Я хочу сказати, що на зорі незалежності ще дбали про наших фермерів і дали їм по 50 гектарів землі, і це тисячі фермерських господарств. Тут написано, що вони мають право вже не на володіння цією землею, а на викуп земельних ділянок у власність, причому по тих же цінах, які дають зовнішні інвестори. Дорогі друзі, ми кінчаємо нашу країну. І тому, розуміючи, що часу не так багато, я хочу сьогодні процитувати вам те, що сказав Європейський Союз відносно продажу землі. Сьогодні заява зроблена, не вчора і не позавчора. Вони сказали, що однією з передумов успіху є підвищення прозорості всіх ринків, а також недопущення концентрації землі Вони про це сьогодні пишуть. І вони говорять про те, що політику землекористування, планування треба робити так, щоб міг працювати маленький фермер. Це зараз, сьогодні нам сказали. І вони говорять про те, що якщо ми не зробимо гарантій для малих фермерів і не розвинемо сімейні ферми – це буде просто кінець кінець наших земельних, аграрних з вами політик і стратегій. І тому я хочу до вас зараз звернутися. У нас є всього два шляхи сьогодні, їх не так багато. Перший шлях це віддати країну в управління великим потужним, розвинутим транснаціональним корпораціям. Говорять, це не погано. Говорять, що це нормальний шлях. Да, вони зроблять краще за нас і "Укрзалізницю" нашу, і нашу "Укрпошту", і нашу землю нормально освоять. Вони нормально побудують наш "Укроборонпром", коли вони будуть мати це. А ви знаєте, сьогодні все виставляється на продаж. Але є тільки одне питання: якщо так, і нормальні іноземні корпорації добре побудують нашу країну, то хто ми тут, навіщо ми тут? Ми – раби?! Ми – просто обслуговуючий персонал? Кожна країна світу ставить питання: кому належить прибуток від ресурсів, які має країна? І якщо ми підемо цим шляхом, а ми сьогодні просто потужною швидкістю несемося по цьому шляху. У нас дві третини уряду – люди, які працювали на гранти і які лобіюють сьогодні великі транснаціональні корпорації. Ну, тоді знайте, нас як суб'єктів у світі, як учасників не буде, ми будемо просто країною третього світу, яка ні на що впливати не буде, в тому числі і на своє життя. І у нас є другий шлях – це побудувати нашу рідну національну економіку, в тому числі малі і середні фермери, сільгоспвиробники малі і середні, побудувати тяжко національну економіку і дати життя нашій Україні. І тоді ми будемо однією з найсильніших країн на європейському континенті. Але це треба зробити. Але сьогоднішній закон не дає відповіді на це питання. Ми вважаємо, що треба зараз, по-перше, відкласти це в сторону, провести дискусію. Нам українцям потрібна модель аграрних питань, земельних питань, як у Франції, а там все дуже чітко розставлено і там тільки для своїх фермерів земля, хоча вроді би існує ринок. Але вони не дають ніякого вільного ринку. Нам потрібно зараз не допустити цієї трагедії. І я хочу звернутися до кожного з вас. Кожен голос буде мати значення. Кожен ваш голос. І я просто благаю вас: не дайте цій трагедії статися. Україна в аграрному нашому секторі мусить бути країною номер один на європейському континенті.

Дякую. Запитання до доповідача. Запишіться, будь ласка, на запитання. Іоффе Юлій Якович.

Сьогодні я звертаюся перш за все до громадян України, сьогодні день ганьби для України, і, фактично, ви сьогодні побачити після голосування, як влучно сказав Вадим Зіновійович Рабінович, "Слуги народу" сьогодні стануть "слугами диявола". Ми закликаємо, перш за все, "Слуг народу" згадати їхню обіцянку громадянам України, що такі важливі питання не вирішувати без всеукраїнського референдуму. Оце є величезний обман, який ви сьогодні робите разом з "грантоїдами" і "соросятами", ви сьогодні, фактично, продаєте українську власність, суспільну власність, яка не відновлюється, це земля. Юлія Володимирівна, чи підтримуєте ви проведення всеукраїнського референдуму? Дякую. 13:21:34 ТИМОШЕНКО Ю.В. По-перше, я хотіла би зараз сказати, що я не підтримую ваше висловлювання відносно депутатів партії "Слуга народу". Я хочу згадати, що коли нам треба було захистити газотранспортну систему, то фракція "Слуга народу" стала на захист так, як це потрібно стати на захист. І я хочу зараз звернутися до депутатів фракції партії "Слуга народу". Я прошу вас, просто прошу, будь-яка агресія зараз між нами, вона просто може кинути Україну у вир абсолютно непрогнозованого падіння. Я прошу, дуже прошу вас, станьте на сторону України і українців. 75 відсотків українців сьогодні проти продажу сільськогосподарської землі іноземцям, не іноземцям, ви не можете як люди, які декларували захист сьогодні України, ви не можете проголосувати всупереч волі всіх українців. І я прошу вас, давайте ми зараз не приймемо ці закони, але в той же час створимо сильну, інтелектуальну команду, яка сяде за розробку справжньої аграрної реформи, яка реально… …яка врахує весь кращий світовий досвід, а він є сьогодні в світі, і ми зробимо для України шлях, якого ми всі будемо гідні. Не дайте сьогодні так… ГОЛОВУЮЧИЙ. Кириленко Іван Григорович.

Їх скоротилася за останні 20 років кількість на третину і продовжує скорочуватись. Обробляють цю землю 550 мільйонів фермерських господарств із них 500 мільйонів – сімейна ферма. Поділіть, і ви побачите: 5 гектарів в одні руки. Так розвивається весь світ. Зайнятість, трудомістка продукція. Агрохолдингами і латифундіями і не пахне. Друзі, я просто закликаю вас. Україна, фермерський уклад, сімейна ферма – ось лейтмотив нашого закону, який пропонується. Давайте відкладемо сьогодні розгляд питання. У нас попереду парламентські слухання. Давайте вислухаємо один одного і приймемо потім зважене рішення. Та буде ринок землі для своїх фермерів… Дякую, Іван Григорович. Включіть мікрофон Тимошенко. 13:24:19 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні колеги, я думаю, що Іван Григорович зараз сказав дуже важливу річ. Ви зрозумійте, кожна країна із цієї статистики світової рахує кожен сантиметр своєї землі. Ізраїль 91 відсоток своїх земель тримає в державному фонді і не розбазарює нікому. Канада 90 відсотків тримає в своїй власності державній і нікому не розбазарює. Франція для того, щоби продати сантиметр землі, спочатку просить сільськогосподарського виробника попрацювати 9 років і показати, що здатний обробляти землю, і після цього цьому виробнику дається право цю землю купити. Малі і середні сільгоспвиробники – це наша Всеукраїнська аграрна рада. Вони готові працювати на своїй землі. Дайте їм на це право. Давайте розпочнемо велику дискусію всеукраїнську. І зробимо так, як Україні краще. Ми не по різні сторони барикад з вами. Ми не різний народ. Ми з вами всі українці сидимо тут в залі. І не можемо ми ради політичних протистоянь, щоби показати, хто… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для доповіді надається народному депутату України Івченку Вадиму Євгеновичу. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви знаєте, в кулуарах майже немає людей, вони всі на балконі або біля великого телевізора, або сидять в комітетах: вся країна завмерла і слухає кожного з нас, слухає ті виступи, які лунають з цієї високої трибуни. Сьогодні, повірте, для України і українців час "Ч": або ми будемо втілювати європейські цінності, робити правильну аграрну політику і робити поступовий перехід до тих відносин, які зміни права власності або перехід права власності, або ми продамо нашу землю транснаціональним корпораціям і спекулянтам. Ви знаєте, я не так давно став народним депутатом, але я ніколи не думав, що народний депутат так може легко, виважено відноситися до тих законопроектів, які роздаються. два місяці тому Президент в "Парковому" збирав і говорив, що не буде спекулянт або іноземець володіти українською землею. Але при цьому партія "Слуги народу" заносить в парламент документ, де дозволяє іноземним компаніям переважному праві перед українцями, перед фермерами купувати українську землю. Таких агрохолдингів і таких власників цих компаній майже 8 мільйонів гектарів, вони сьогодні орендують української землі. Ви, слуги українського народу, 8 мільйонів гектарів кому віддаєте? І проводите таємничий аграрний комітет. Яка ж може бути довіра до будь-яких звернень будь-якої влади, коли одна рука говорить одне, а інша рука вносить оцей хлам? Колеги, я пам'ятаю, як і ви всі, 2002 рік, коли приймали Земельний кодекс, а потім наклали мораторій. Тоді, коли давали людям можливість отримати власність, думали про те, як будуть давати людям можливість користуватися цією власністю, а потім її продавати. Скажіть мені, будь ласка, що зроблено вами як слугами народу, щоб дати людям користуватися власною землею, дати людям використовувати цей засіб виробництва задля того, щоб вони заробляли на цій землі? Що ви зробили задля того, щоб легалізувати 4,5 мільйона фактично господарств, які виробляють сільськогосподарську продукцію? Що – запитайте? Ви не дали можливості людям і не даєте, щоб вони почали користуватися власною землею, а відразу переходити до іншого етапу. Колеги, отак от з'явилися у нас малоземельні селяни, які сьогодні стоять перед Верховною Радою, які сьогодні стоять на балконі. Отак от у нас з'явилися і латифундії, так у нас з'явилися агрохолдинги. Тому що ніхто в державні не дав їм можливості користуватися, це дешеві кредити, це бюджетна підтримка і підтримка, направлена саме на них. Чи не пам'ятаємо ми хто всі роки отримував цю підтримку? І ми боролися проти цього. Колеги, історія нас буде розсуджувати. Але хотілося б, щоб ви і вивчали не порносайти, це я до деяких колег звертаюсь, а ви вивчали той досвід, який напрацьовують для вас фахові аналітики і аналітичні центри. Ми намагалися вчора вам роздати, щоб ви вивчили не тільки в Трускавці, а зараз, подивіться, що відбувається з країнами, в які заходить транснаціональний спекулянт. Там бідність, і там ця бідність досі не подолана. В усьому світі будь-який обіг землі він зарегульований, сильно зарегульований оцей ринок землі. Доступ має виключно фермер, маленький фермер має переважне право. Якщо ти не хочеш займатися сільським господарством, ніхто тобі не дасть землю. У Франції взагалі орендуй, покажи, що ти свої власні кошти будеш витрачати на бізнес, на купівлю техніки, а потім приходь і думай, як цю землю викупити. Це є відповідна аграрна політика, за якою ми з вами маємо думати, а не за той хлам, який вам роздають. 2194: особливо цінні землі. У нас їх немає? Які під контролем Конституції держави, скасовується стаття 150, скасовують сівозміни. Колеги, ми з вами за людей думаємо чи за те, щоб виснажити наші чорноземи? Скасовуються сівозміни, скасовується державний контроль за охороною земель. Це філософія держави – скасувати контроль за філософією земель і завозити тут несертифіковані хімікати? Це така у нас аграрна політика! Подивіться в ті закони, в той хлам, який роздають. Колеги, ДЗК, зберігання даних в різних установах. Це знаєте, що означає? Ми з вами запрошуємо рейдерів, а потім будемо боротися, робити зміни в ці законопроекти. Ми запрошуємо рейдерів. Тому що одна сільська рада буде змінювати дані в іншій сільській раді. Чи не так? Чи це не ті закони, які ви сьогодні напрацювали і даєте в цей парламент? Де, чому ми торопимося? Колеги, я вже не кажу про те, що втручання в реєстри будуть з боку сторонніх осіб. А торги, Закон про торги. Чи хтось з вас знає, що таке різниця нормативно-грошової оцінки і експертної оціни або риночної вартості? Знаєте чи ні, в скільки вона відрізняється? Так я вам скажу, вона відрізняється у Купив за нормативно-грошову, а продав за риночну у держави. Ви ніколи так не наповните бюджет. І якщо не знає це уряд, то я вам скажу: прийде спекулянт, який буде купувати, робити три кроки, а потім буде продавати дорожче. Навіщо ви це робите, скажіть, будь ласка? Наостанок скажу наступні речі. А хіба будь-яка реформа не має проходити виключно для людей? Для кого конкретно ви проводите цей розпродаж України, для кого? Власники земельних паїв. Так, ми запропонували, і це є в цьому законопроекті, і в минулому законопроекті Юлії Тимошенко. Ті, хто хочуть продати свій пай, вони продають державі або територіальній громаді. В чому проблема? Власники скористалися власністю і продали. А що зробила територіальна громада? Та вона віддала оцим фермерам. Вона віддала отим, які тримають оцю соціальну інфраструктуру на селі постійно, вона віддала тим, хто там фактично живе. А спільна аграрна політика таких людей називає soulcal farmers. Не ті, які з супутника дивляться, вибачте, і на яхтах сидять, дивляться за своїми комбайнами, а саме для тих, хто живе, працює і створює робоче місце. Колеги, для кого цю реформу робите? Колеги, скажіть, будь ласка, а люди, які сьогодні вам в соцопитуваннях постійно говорять: проти 72 відсотки, ну, проти, фермери – проти. Ну, чому ми гнемо через коліно сьогодні от цю недолугість? Пропозиція наступна, колеги. Давайте сядемо і будемо, дійсно, розробляти ту аграрну політику, яка сьогодні потрібна, перш за все, українцю. Давайте дбати про національну безпеку, про продовольчу безпеку. Ті колеги, як і дивляться порносайти, візьміть, будь ласка, книжки фахівців і аналітичних центрів, які покажуть досвід кожної країни, чи то Аргентина, про яку говориться, чи то Сполучені Штати, чи то Франція, Німеччина. Польща взагалі заборонила ринок землі – тільки через суд. Латвія, коли пішла в такий ліберальний ринок, тепер латвійці намагаються орендувати землю у датчан, у шведів. Чи ми з вами таке вами таке хочемо, щоб сюди прийшли рантьє або ті люди, які будуть працювати і створювати робоче місце? Оце, що розробляють Інститут агарної економіки, і це потрібно вивчати. Колеги, ми єдине просимо, ми просимо, щоб ви не перегинали українське суспільство. Ми просимо, щоб ви дослухалися до людей, які уже неодноразово приходили під Верховну Раду, щоб ви фахово вивчали закони, які лобісти вам нав'язують. І я більшості, вам хочу сказати: вам нав'язують хлам, руйнується система земельних відносин в наступному законі і повністю в торгах є прослойка спекулянтів. Вам це нав'язують, тому що ви не читаєте 340 сторінок. А ці лобісти за гроші виконують свою справу. Я звертаюсь до кожного з вас. Відхиляємо, колеги, і сідаємо разом з аграрними асоціаціями без політики формуємо той аграрний устрій, який потрібен в Україні. Ми як "Батьківщина" захищали нормальний аграрний устрій. Не спекулянта, а фермера, українського товаровиробника малого і середнього. І я вдячний тим, хто сьогодні стоїть... сьогодні тут у Верховній Раді, і я вдячний кожному, хто вже декілька тижнів блокують дороги, блокують сьогодні Верховну Раду задля того, щоби просто їх почули. Ви – слуги народу українського, почуйте, будь ласка, слуги народу, українців і те, що говорять українці. Дякую. Немає? Запишіться на запитання

Тіньові оборудки із землею дорівнюють 10 мільярдам доларів. Як прибрати швидко ці оборудки? Зал об'єднає одне рішення: землі за межами населених пунктів – громадам! Наступний крок, громади зроблять інвентаризацію, дуже швидко розберуться – а де ця тінь? Друзі, 10 мільярдів доларів підуть дуже швидко на розвиток місцевих громад, на розвиток села, на інфраструктуру села, на школи, дитячі садочки, дороги і так далі, тому подібне. Нема цього в законопроекті, який ми зараз розглядаємо першим. Відкладаємо сьогодні розгляд і проголосуємо там, де децентралізація набуде повного змісту. Земля – громадам сільським, вони передають в оренду ефективним фермерам і мають джерело свого розвитку. Розвиток орендних відносин – ось майбутнє України. Дякую. Іван Григорович, я вам дякую. Я знаю, що ви багато разом з "Батьківщиною" і з нашою командою аграрною робили і робите задля того, щоб був справедливий аграрний устрій в країні, справедливий. Я хочу, колеги, сказати, ми і ці законопроекти, в ці пропозиції втілюємо законопроекти. Як нам важко було прийняти Закон в минулому скликанні про сімейні фермерства! мільйони одноосібних господарств, які не мають статусу товаровиробника. Ви їсте сьогодні те, що не відповідає якості і безпечності. Ми запропонували механізм, 20 відсотків цих людей готові стати сімейною фермою. Мільйон мільйон робочих місць, мільйон людей, які куплять по 10-20 гектарів – це 20 мільйонів, і холдинги зникнуть, колеги, зникнуть. І це є аграрна політика, за яку ми завжди вболівали і втілювали в законопроектах.

і ще й дозволяється купівля не тільки іноземцям, але й напряму іноземним компаніям, іноземним державам. Дивіться, якось так сталося, що при владі у вас одна позиція, а в опозиції – абсолютно протилежна. А, можливо, ми зробимо наступним чином, в мене конструктивна пропозиція, давайте, якщо вам не подобається наш законопроект, я готовий проголосувати повністю за законопроект, який ви пропонували в 2008 році стосовно скасування мораторію про продаж сільськогосподарських земель.

І це людина, яка за гроші сьогодні лобіює ці "чорні" закони. Я хочу, щоб він почитав, що там кодекс взагалі про землю, там не про сільськогосподарську землю. Це мова йшла про продаж не сільськогосподарської землі, в тому числі іноземним посольствам і так далі. Це зовсім інші речі, треба просто читати, а не провокації тут ліпити. І ви, пан Заблоцький, представляючи тут олігархію аграрну, не будете в країні робити політику, ви будете сидіти за все, що ви розробили для України, і за те, що ви з бюджету брали НДС, який ви не заплатили заплатили державі, тому що цим займаються агрохолдинги. І хочу сказати вам, що якщо вони будуть у нас в країні і далі олігархи робити політику, а не оці сільгоспвиробники і фермери, у країни майбутнього немає. Треба на місце ставити таких зарвавшихся олігархів. Дякую. Слово для виступу надається Савчук Оксані Василівні. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Я сьогодні хочу вам сказати декілька речей. З цієї трибуни звучало дуже багато і ще дуже багато чого прозвучить. І кожен буде старатися переконати кожного з нас в тому, чи правильне рішення ми будемо сьогодні приймати, чи неправильне. Але кожне рішення має за собою відповідальність. Насправді в цій залі ми приймаємо рішення, за які ми будемо нести відповідальність. Я хочу сьогодні зацитувати статтю Конституції. Згідно зі статтями 13 та 14 Конституції України земля є об'єктом права власності українського народу і основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Ніхто не може позбавити український народ його основного національного багатства. Ніхто – це означає: ні парламент цього скликання, ні наступного. Тому що земля – це власність наших майбутніх поколінь. Цю власність ми отримали також від попередників. Давайте трішечки заглянемо в минуле, з чого все було. Ми вже забули, що в українському народі був той самий Голодомор, коли українці не мали у власності своєї землі. І тоді вони гинули, і був Закон "про три колоски", і коли сотні українців були зморені геноцидом через те, що це було вигідно нашим ворогам. Сьогодні все ж таки українці мають право на свою землю, мають ті самі земельні паї, мають можливість їх обробляти. Чи є це ситуація, можливо, ідеальною? Ні, не ідеальна. Але як ми зараз вирішуємо питання? Давайте буквально проаналізуємо всі ті речі, які у нас відбулися за останній місяць. Не так давно, а всього-на-всього за останній місяць в парламент стрімкою ходою увірвалися Закони про ринок землі. Ми не почали жодних обговорень із суспільством, тобто нахрапом з'явилося дуже багато законопроектів, які не пройшли обговорення. Як відбувалося обговорення в аграрному комітеті? Як тільки почалися публічні обговорення, на які прийшли фермери, представники засобів масової інформації, на які прийшли представники різних політичних сил і почали доводити свою аргументацію, на цьому відкритість

всі законопроекти розглянулись за 8 хвилин, що дало все ж таки нам велику тривогу і українському суспільству також, які сьогодні в тому числі стоять в цьому залі, отут зверху, і дивляться на те, яке рішення сьогодні нами буде прийнято. Чи ми почуємо українських людей, чи ми почуємо навіть своїх друзів, сусідів, тому що кожен з нас є з різної частинки України. Насправді Україна є дуже родюча земля. Ви чудово знаєте, що всі ці території, сільськогосподарські землі, які зараз обробляються, мають дуже великий відсоток врожаю. То давайте згадаємо, як німці тоннами вивозили український чорнозем до себе, чудово розуміючи, що наша земля має неабияку цінність. І сьогодні ми говоримо про те, що її потрібно вільно віддати в ринок. давайте ми будемо реалістами. А реальність полягає в тому, що не зможе сьогодні український фермер конкурувати, та ми всі в душі це знаємо – та не зможе. Він не зможе на аукціоні купити землю, він не зможе мати вільний доступ до цих кредитів для того, щоб взяти їх. Давайте навіть… у кожного з вас є друзі, знайомі, які хоч трішечки працюють на землю. Я представляю ще Західну Україну. І ви знаєте, дуже багато моїх знайомих, особливо та територія, де я є, це Рогатинщина, це край, який надзвичайно родючий. Вони вже завтра готові поїхати на заробітки чи до Польщі, чи до Чехії, і їх там з радістю приймуть і нададуть всі умови, бо вони туди поїхали, тому що наші українські люди дуже роботящі. Але що ми навзамін пропонуємо? Ми навзамін пропонуємо великим агрохолдерам і іноземцям купити нашу землю, бо, ще раз кажу, законопроект, який підтриманий комітетом в першу чергу каже, що першочергове право на викуп землі мають ті, хто останніх 3 роки орендує. А ви чудово знаєте, хто орендує українську землю, є дрібні підприємці, але є і великі агрохолдери. Мало того, в тих населених пунктах, де цю землю орендують фермери, вона завжди є на діалозі з сільською громадою. Повірте, коли до них звертається громада села, вони їх чують. А чому вони їх чують? Тому що вони цю землю орендують. Якщо вони будуть її власниками, ви думаєте, вони будуть чути? Та вони позакривають наші дороги, наші обійстя і поставлять знак "Заборонено. Приватна власність". І ми будемо мати таку саму ситуація як ми маємо з пляжами і з морями, що люди не можуть вийти на своєї території, тому що написано чітко: "Приватна власність". І те саме, оту приватну власність ми хочемо започаткувати в Україні. Я закликаю сьогодні всіх, незалежно від партійної приналежності, чітко сказати, що ми не готові в такому форматі голосувати. Ми є представники українського народу. Таке важливе суспільно дражливе питання, як українська земля, не може обговорюватися в таємному режимі за 8 хвилин. Не може цинічно, коли посміхатися, говорити, кожен говорити: "Ви знаєте, щоб ви тут не казали, рішення уже прийнято". Бо рішення, колеги, сьогодні таки не прийнято. Його приймається в українському парламенті. І я дуже маю велику надію, що новий український український парламент буде інший, такий, який ми декларували. Бо, знаєте, дуже часто кажуть, що той, хто гідно несе свою місію, той має гідну пошану і гідну пошану до майбутнього свого і своєї родини. І сьогодні ми відповідаємо і за майбутнє нашої родини, бо наш голос це те, що в майбутньому будуть мати наші діти. Ви дуже добре пам'ятаєте, як на початку 90-х сказали, що потрібно продавати стратегічні і за безцінь здавати у приватизацію стратегічні українські підприємства. Натомість ми отримали що? Що важливі стратегічні речі перейшли в приватні руки. Ви кажете, що приватна власність – добре. То чому в Новояворівську досі немає тепла? А тому що котельня приватна, а не державна. Ви кажете, що ми будемо сильніші. Ми вже здали ядерну зброю. І коли прийшла до нас війна, ми про це пошкодували. Ви кажете, що ми будемо мати рівні можливості. Ми не Ми не будемо мати рівні можливості на українській землі, якщо її куплять іноземці. Та вони тільки прагнуть, щоб ми відкрили цей ринок і забрати наші якісні чорноземи. Давайте ми будемо реалістами. Ми ж чудово знаємо, куди відправляються наші зерновози. Я влітку, коли їхала на Одещину, я ніколи не могла подумати, бачила в житті: поруч 62 фури, які були переповнені українським зерном, які їхали для того, щоби передати їх Саудівській Аравії та іншим країнам. 62 фури. Ви собі уявляєте, яка це колона. І це наше українське зерно, яке у нас з радістю купують. А ми говоримо, що ми не конкурентоздатні. А якщо ми проаналізуємо, що зараз відбувається у світі, і те, на що зараз ставляться ставки, то ми чудово розуміємо, що це на аграрний сектор, на землю, а відповідно на продукти харчування. І коли ми сьогодні шукаємо свою місію, то ми повинні робити ставки на те, щоби в нас розвивалося і тваринництво і садівництво, і рослинництво, і зернові вирощувалися, щоби наші українці мали можливість залишитися і виробляти продукти на нашій українській землі, щоб вони мали кредити для того, щоби купити техніку. І тоді вони захочуть і залишитися вдома, і не виїхати за кордон, бути разом зі своєю сім'єю, розвивати ці території, опікуватися ними. Хочу наступне ще сказати. дуже багато буде поламано списів словесних. Дай Боже, тільки словесних. Але рішення сьогодні доленосне. На Майдані збиралися дуже багато людей. Збиралися люди, і тут стоять, і сьогодні там стоять. Я хочу подякувати і всім своїм друзям, і колегам, всіх різних політичних сил, немає значення. Але "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і націоналісти завжди були на єдиній позиції: українська земля повинна належати виключно українському народу, українська земля – це не товар, вона не продається. Не продаймо українську землю! Ми проти продажу ринку землі! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи будуть запитання до доповідача? Запишіться на виступ.

Нам обіцяв Президент народовладдя, він казав, що всі принципові рішення будуть обговорюватися з народом. Де ж це обговорення з народом, де референдум, про який кажуть? Якесь шулерство. Ми проведемо референдум колись там після закону і тільки по одному питанню: чи продавати іноземцям, чи ні. А вітчизняним олігархам продавати по 200 тисяч гектарів не хочеться спитати? А вийти до людей, ось фракція шалена, велика, сотні людей, фракція "Слуга народу", там стоять люди, прийшли з протестом, хто вийшов з ними поговорити, хто вийшов відповісти на їхні запитання? Тому питання дуже просте. Чи підтримує шановна доповідачка те, що це питання принципове має розглядатися, дійсно, спочатку на референдумі, а потім вже писати закон і виносити у сесійну залу? Дякую. Найперше, ще декілька тез з того, що я починала. Ми маємо йти за всіма законними процедурами. Якщо ми хочемо бути парламентом, який діє згідно норм парламентаризму європейських, а не піддиктованих десь під килимом, то ми повинні спочатку прийти на громадські слухання, послухати кожну сторону, взагалі зняти з розгляду цей законопроект, підтриманий аграрним комітетом. Я закликаю аграрний комітет взагалі відкликати цей законопроект, який ви підтримали, тому що ви чудово знаєте, що він підтриманий… не погоджений з усіма

Дивіться, яке ще цікаве питання. Ось до нас з таким задоволенням приходив Президент, коли ми розглядали деякі важливі там запитання. А чому сьогодні немає Зеленського в сесійній залі? Чи питання ринку землі – це неважливо? Чи він вважає, що запропонований ним і його командою проект, який фактично не передбачає створення ринку землі, а передбачає створення "базару" землі, на якому українці можуть тільки на картонці вийти, як на початку 90-х виносили останні речі, винести останнє і продати свій пай. Бо купити український фермер землю за цим законом не може. Бо купити, щоб працювати на своїй рідній землі, українець сьогодні не зможе згідно цього закону. І не прийшов до нас Президент ані представити цей закон, ані відповісти на ті запитання, які є до нього у суспільства.

Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, кожен з вас дивився фільм "300 спартанців"? Вважаю, так, руки не треба піднімати. Скажіть, будь ласка, коли парламентар від Дарія приїхав до Леоніда, що він попросив? Він попросив всього-на-всього з посмішкою на обличчі води і землі, їм більше нічого не було потрібно від Греції. Що відповів тоді цар Леонід? Він відправив його в прірву, не побоюючись того, що буде відстоювати свою рідну землю, яку заповів їм Господь. Кожен з нас повинен сьогодні думати: чи голосувати йому, чи ні, чи продавати рідну сім'ю, рідну матір, рідних дітей, чи не продавати в рабство. Які трансатлантичні компанії і корпорації зайдуть в нашу державу, скупують нашу землю для чого? Для того, щоб забезпечити свій ресурс. Сьогодні 56 держав світу голодують – держави третього світу, які продали свою землю заради того, щоб погасити борги для іноземних партнерів. Чи можемо ми називати іноземними партнерами тих, хто під час війни сьогодні вимагає від нас продати рідну землю? Чому сьогодні не заморозять борги для України? Ми горді, ми віддамо, кожен рік це 47 відсотків віддачі ВВП України, це 500 мільярдів гривень. Що можна зробити за 500 мільярдів гривень? Золоті дороги, нові підприємства, нову інфраструктуру і після цього з прибутків віддавати гроші. Хто сьогодні, підніміть руки з нової влади вже, зробив аудит тих підприємств, які були приватизовані з 91-го року, які були зруйновані до фундаменту, фундаменту навіть не залишилося – ні скотарства, ні ферм, ні молокозаводів, ні шахт, ні хімічної промисловості. Хто буде відповідати за те, що відбулося в нашій державі, ви правильно говорили, 28 років? Скажу за себе, я був великим підприємцем. Коли почалася війна, я переїхав в мирну Україну. три роки тільки як є парламентар, зайшов на довиборах. Ми поламали систему князівства в Луганській області. Наша команда перемогла практично на всіх округах. Що нам сьогодні сказати людям, коли ми поїдемо в сільські округи? Я говорив вже за той паркан і намет, через який шалена курка чи шалений кролик може перепригнути. Хто сьогодні робив аудит цього паркану? Цей паркан бачили парламентарі, які проїхалися зі мною, я ще раз повторюся від Чернігова до Зміїного острову, це Дмитро Лубінець з Донеччини, це Сергій Рудик з Черкащини, це Сюмар Вікторія, це я і кожний парламентар, хто до нас приєднувався. Ми бачили, як люди страждають від того, що паркан пройшовся по землі, а земля була не врахована, і компенсацію люди не отримали. Чи врахували ви ці питання до людей? Яким чином ви будете продавати державні парки, державні заповідники, яким чином сьогодні ви будете рахувати багатство нашої землі: нафту, воду, електроенергію з вугілля, яке ми добуваємо? Хто сьогодні буде відповідати перед майбутніми поколіннями за нашу землю, яка сьогодні є в світі на першому місці – чорноземи? Дві третини чорноземів, які фашисти вивозили під час Другої світової війни, хотіли розворовать нашу землю в Україні. І наші діди, які проливали кров, кістками посипана земля в Україні, не дали цього зробити. Ложками і котелками вичерпували воду з шахт, розбудовуючи їх. Сьогодні, хто, підніміть руку, знає, що хоч одна шахта розбудовується. Чому приватні шахти сьогодні під землею приносять прибуток, а державні шахти не приносять прибуток? Тому що їх хочуть знову-таки зруйнувати. Шахтарі, які сьогодні сидять під землею, під землею, передають парламенту привіт. Правильно сказав Вельможний, якщо вони прийдуть сюди з відбійними молотками, від Верховної Ради не залишиться нічого. Але вони аполітичні і кажуть про те, заповіли нам подивитися в глибину рішення продажу землі. Покоління проклянуть тих, хто натисне "зелену" кнопку. Спочатку аудит землі, спочатку аудит кордонів, спочатку аудит всього, що є в нашій землі. З 1956 року не було аудиту взагалі ресурсів. Маркшейдери кажуть, що у нас сьогодні під землею у Луганській області 100 мільйонів тонн вугілля, які можуть дати розвиток і поштовх нашої економіки. Зменшити сьогодні тарифи ніхто не говорить. А я скажу, що можна зменшити в 10 разів навіть тарифи, тому що це було при Радянському Союзі. Не тому, що сьогодні я проти декомунізації, чого-небудь. Декомунізацію треба зробити в головах у чиновників перш за все. Хто сьогодні звернув увагу, мій законопроект говорить про екологічну складову продажу землі. Я працюю в екологічному комітеті, ми розглядали цей законопроект. Я вдячний сьогодні голові комітету Бондаренку за те, що прийняли рішення, проголосували за цей законопроект. Скажіть, будь ласка, що ми залишимо, окрім вижженої пустелі, коли зайдуть нібито інвестори і повирізають усі ліси, коли забруднять іще більше воду? І так техногенна катастрофа, і так сьогодні в нас екологічна катастрофа в державі, яку треба вирішувати. Шановні "слуги народу", звертайтеся за інвестиціями, давайте державні гарантії, розбудовуйте державу, добувайте те, що є в нашій землі і давайте розвиватися економіці, нормально вирішувати екологічні питання в державі. І ні в коєму разі не треба вбивати рідну матір, бо земля – це є рідна мати кожного українця.

Дякую. Прошу передати слово колезі Івченку Вадиму. ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от я хотів звернутися до тих, хто роздає оці листівки. П'ять років Україна стримує військову агресію. Західні партнери допомагають і підтримують нас, проте захищати вони почнуть тільки тоді, коли тут буде їхній капітал і активи. Оце, колеги, має бути звернення Голови Верховної Ради і службова перевірка, хто роздає ці листівки. Але при цьому, але при цьому я вам скажу, колеги. Та людина, яка називає себе лобістом аграрним і задає тут питання лідеру "Батьківщини", пусть подивиться, будь ласка, скільки отримує його холдинг, його, кому він належить, відшкодування ПДВ. минулому році майже 9 мільярдів гривень. Так я вам скажу, звідки у них кошти, щоб потім платити за те, щоби потрапити в Верховну Раду. Це наші з вами кошти. Тому вони і лобісти ШАХОВ С.В. Вадим Івченко, я не знаю, хто роздає ці листівки, але ці листівки роздають ті, хто хочуть працювати не на користь українського народу, а хто хоче стати рабами для інвесторів з-за кордону, нібито трансатлантичних компаній, які сьогодні бігають по залу і типу вирішують це питання. Я починав свою розповідь з фільму "300 спартанців". Так-от, 300 спартанців за свою землю поклали життя, кров'ю пролили і не дали пройти ніякій ворожій силі на рідну землю. Так давайте і ми сьогодні не будемо дивитися на друковані листівки і будемо підтримувати саме українців. Вам віддали 60 відсотків населення – 131 округ кожному з мажоритарників "Слуги народу". Ви маєте право вирішувати самі, а не ті, хто вам сьогодні диктує умови: голосувати чи не голосувати за цей законопроект. Не продавайте, не зраджуйте українську землю. Просто подумайте, яким чином ми можемо заробити гроші для України, бо українці нам довірили сьогодні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Задорожній Микола Миколайович, фракція політичної партії "Слуга народу". доброго дня. Микола Задорожній, 162 округ. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з тим, що інститут оренди землі на сьогоднішній день, він ще більше збіднює наше сільське населення і реальних власників землі, ніж можливість більш якісно його використовувати не тільки для сільськогосподарського виробництва, а зокрема як певну заставу в банк для розвитку власного маленького бізнесу? Які ви бачите ще шляхи розвитку крім просто блокувати ініціативу ринку землі? Дякую. Шановний пане Миколо, дуже важливе питання ви поставили. Так, дійсно є тіньовий, "сірий", грабіжницький ринок землі в Україні. Ви маєте право сьогодні як монобільшість зробити предохранитель від цих пограбунків селян. Перше, це я говорив вже, демаркаційна лінія на межі з Російською Федерацією. Жодної копійки від держави компенсації люди не отримали. Також є фермери, які не сплачують нормально селянам. Теж треба контролювати. Але, коли… І ще раз почуйте, пане Миколо, як тільки прийдуть, як тільки палець іноземних своїх ратиць всунуть в земельний ринок України, вони будуть виснажувати нашу землю біопаливними якимись рослинами. Треба робити повністю контроль над цими моментами. Рекультивація землі не буде відбуватися. Буде повністю виснажуватися, буде грабуватися. Тому ще раз, пане Миколо, правильне запитання. Але ви сьогодні маєте право… Дякую. Слово надається народному депутату Лабазюку Сергію Петровичу. Шановний український народе! 188 округ, Хмельниччина, Лабазюк. Сьогодні багато хто з виступаючих сказав, що це історичний день. Але подивіться, будь ласка, де Президент в цей історичний день, де Прем'єр-міністр? І де ті народні депутати, які не так давно на своїх виборчих дільницях в своїх передвиборчих програмах говорили, що восьме скликання чи сьоме скликання, попередні, не відвідують свої робочі місця, не працюють? Подивіться в залу: в історичний день немає народних депутатів на своїх робочих місцях. Сьогодні даний день, як на мене, більше схожий на шабаш. На той шабаш, на якому вже декілька тижнів, а, можливо, і місяців поспіль влада схожа на тих, хто попали, знаєте, от, в ту трясовину, в болото, і замість того, щоб спокійно попросити допомоги, вони бараскаются і тонуть. Тонуть, не розуміючи, що відбувається. Насправді, це питання потребувало детального вивчення, можливо потрібно було попробувати, пощупати, порадитись, поспілкуватися, детально проаналізувати і, звичайно, запитати думку людей. Обіцялося, що державницькі питання будуть розглядатися все ж таки на референдумі і тільки після того будуть прийматися рішення. Ми сьогодні схожі на тих, хто тягаємо того воза вперед-назад, але ніяк не можемо прийти до одного єдиного рішення – правильного. І насправді занадто довго тема ринку землі мусолиться і не приймається ніяких рішень. Історія по цьому питанню вона є вже досить далека. Але є і останні моменти, про які сьогодні чомусь нове скликання Верховної Ради, монобільшість, не захотіли взяти напрацювання, які були зроблені у минулому скликанні після того, коли мораторій не продовжився на десятки років заради мораторію. А була чітка позиція: ми прийняли рішення продовжити мораторій на 1 рік, до моменту, коли буде напрацьована дорожня карта, яка, на превеликий жаль, коли ми почали розбиратися, не може складатися з одного єдиного пункту чи з одного єдиного законопроекту. Була створена робоча група, в яку якраз запросили профільні асоціації, спеціалістів, людей, які працюють на землі, запросили асоціації, які розуміють, що потрібно сьогодні селянину для того, щоб зберегти село як таку форму в цілому. Звичайно, були представники Кабінету Міністрів, були представники Верховної Ради і наші іноземні партнери, яких ми так сильно завжди хочемо чомусь залучити. Але щойно мій колега зачитав один з пунктів, що хочуть іноземні партнери від нас, від нашої землі, це все ж таки не незалежності, а пряма залежність від зовнішніх партнерів і виключно в їхніх інтересах. Чому таке відношення сьогодні до своїх людей і до своєї держави тоді в нашій сесійній залі? Не запитавши думку людей, прописуючи законопроект в тій формі, яка потрібна швидше за все заокеанським партнерам для того, щоб якомога швидше під час війни продати нашу землю за безцінь і після того сказати: українського села більше не потрібно на мапі, українець їдь у Польщу на заробітки, бо ти там потрібний як чорна робоча сила. Майбутнього поколінням, дітям нашим не буде. Адже сьогодні питання, за що тоді пішли воювати спочатку добровольці, потім сформована повноцінна українська армія на схід нашої держави? За рідну землю, за майбутнє наших поколінь. І сьогодні, якщо говорити, так, хто ж формує устрій нашої держави? А саме якраз вони, ті фермери, ті виробничники, які працюють на землі, які переробляють ту продукцію, яка вирощується на землі, саме завдяки їм створюються робочі місця, саме завдяки їм поступає сьогодні 40 відсотків валюти в наш бюджет, саме завдяки цим людям сьогодні закриваються практично всі соціальні питання на селі. На жаль, не з державного бюджету. Поїдьте в село, хто там не був, і подивіться, і запитайте, місцевий фермер, місцеве агропідприємство спільно з підприємцями вирішують питання і допомагають школі, дитячому садочку, іншим установам. Кожен рік обіцяємо підтримку селу. І сьогодні наш міністр з даної трибуни, вибачте, але злукавив, сказав: 4 мільярди виділяємо на підтримку. Я хочу нагадати членам аграрного комітету народним депутатам, давайте пригадаємо, це два тижні тому було засідання профільного комітету, де представники Міністерства фінансів і представники Міністерства економіки говорили: 4,4 мільярда по програмі підтримки при викупі землі і плюс ще 4 мільярда на програми, які ми з вами рекомендували внести: підтримка тваринництва, підтримка садівництва. І це було в межах тієї норми, яка передбачена законом, 1 відсоток від ВВП бюджету нашої країни. Отож це мало бути 8,4 мільярда. І в першому читанні саме так було. Але до другого читання чомусь 4,4 мільярда викреслилось. З кожним роком від аграріїв забирають, але аграріям не віддають. З кожним роком в аграріїв тільки з'являється якась нова можливість замість того, щоб допомогти, щоб інвестували і створювали нові робочі місця, переробку, виробництво, чомусь ми говоримо: "Ага, в них добре, давайте заберемо". Це неправильно. Сьогодні в цій залі звучало порівняння – 16 січня. Хто не знає з народних депутатів і не пам'ятає, як це відбувалося і які були наслідки, я, дійсно, закликаю дуже добре зважити. Адже сьогодні, не запитавши думку людей і провівши це питання якось підкилимно… А почали саме з цього. Профільний комітет, в який я входжу, на якому була жвава дискусія, і це нормально, по даному питанню, чомусь зібралися потім, не закликавши і не давши можливість авторам законопроектів доповідати, і не дали можливість прийти всім бажаючим асоціаціям і представникам для того, щоби провести дискусію по даному питанню, прийняли один з законопроектів, який якоби альтернативний кабмінівському, але насправді він є ідентичний до кабмінівського законопроекту. Отож, колеги, такі питання потрібно проходити мудро, а не хитро, виважено, а не в турборежимі, як ми привикли працювати в цьому скликанні. Вже, я думаю, що ми оцінили наш турборежим і скільки наламали дров, і потім потрібно буде це відмотувати назад. Я сьогодні, якщо, звичайно, ця дискусія і доповідь законопроектів іде не для того, щоби заговорити і прийняти один з законопроектів, який потрібно комусь ззовні, бо це не потрібно державі і українцям, я пропоную відхилити всі законопроекти, які є на сьогоднішній день. І спільно, мудро підійти до того, щоб напрацювати один-єдиний законопроект, який буде підтриманий суспільством, який буде в інтересах держави і майбутніх наших поколінь. І, звичайно, ринок землі потрібно приймати рано чи пізно, тому що це є позиція сьогодні наша з вами спільна. Але не в інтересах тих заокеанських партнерів. Закликаю, колеги, будьте мудрими, і давайте працювати не так, що ми сьогодні в тій, чи в іншій політичній силі і така в нас є позиція, а в інтересах наших майбутніх поколінь. Земля нам дана Господом Богом один раз і назавжди. Дякую. Дякую. Запитань немає? Запишіться, будь ласка, на запити. Дякую. Я по суті закону, комплексного закону. Я так і не почув відповідь від міністерства. Під скільки відсотків фермер буде мати кредит – 5, 6, 10, 15, 20? Друге. І яка процедура буде цього? Ми не отримали відповіді цієї від міністерства. Друге питання. Чому сьогодні міністерство дає оцінку українській землі? Хто дав їм право оцінити її у 1,5-2,5 тисячі доларів? Сьогодні Польща, вартість землі 100 тисяч злотих. Вони оцінюють свою землю в українській валюті. Можливо, ця недооцінка міністерства сьогодні буде спонукати купити по заниженій ціні і дати право цим інвесторам іноземним купити по заниженій ціні ці землі. Хто дав їм право оцінювати землю? Тому що є оцінка землі, яка оцінюється за бонітетом, за родючістю, за місцем розташування. Хто дав їм можливість? Можливо, вони користуються старими наслідками… 14:15:56 Шановний колего, по першому питанню, я думаю, що відповідь тут очевидна. Сьогодні, відкриваючи ринок, що є питанням не першим, а, напевно, наступним після того, коли забезпечити можливості для відкриття ринку землі, дійсно, спочатку потрібно забезпечити доступом до дешевих кредитів наших фермерів. І ці дешеві кредити, вони мають бути рівні вартості грошей європейським фермерам або іншим, тому що, якщо ми сьогодні вийшли на світові ринки і маємо конкурувати на світовому ринку, нам потрібно мати ідентичні умови. Щодо оцінки землі і в доларах? Я думаю, що це написана програма, як і більшість написаних законопроектів, які пишуться не в цій сесійній залі і не в даній Верховній Раді, а десь там за межами і даються сюди. Ми з вами знаємо і знаємо, що не в одному інтерв'ю наші колеги заявляли, що законопроект не бачили і не читали, його внесли і дали голосувати. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги, "Батьківщина" продовжує формулювати те, що об'єднує зал. Як аргумент безвідпорний, в залі звучить одне, не забирайте право у селян, які хочуть продати землю, щоб вони його реалізували. О'кей, підтримаємо це право, перший покупець держава, перший покупець орган місцевого самоврядування – громада. Де взяти кошти? Негайно створюємо селянський банк, він є в кожній цивілізований країні, яка дбає про сільське господарство. Там тільки державні кошти, відсотки річних, як в усьому світі. Звідси беруться кошти в тому числі і на придбання за справедливою ціною у тих, хто бажає продати. Оце вам ринок в національних інтересах, в інтересах кожного громадянина України. Яка проблема? Цього в законопроекті, який ключовим буде голосуватися, немає. Не голосуємо ні в якому разі, ще працюємо над цими речами, друзі! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. Сергій Петрович, тут, мабуть, немає відповіді. Дякую. Народний депутат Шевченко Євгеній Володимирович.

купити землю і здавати в довгострокову оренду, заробляти на цьому гроші. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, Україно! Євгеній Шевченко, 76 виборчий округ, місто Запоріжжя. Я є автором альтернативного законопроекту 2178-7. Але розумію, що казати про цей законопроект зараз немає сенсу. Тому я вискажу свою особисту позицію щодо земельної реформи. З самого початку я особисто був проти того, щоб іноземці чи їх компанії мали право купувати українську землю сільськогосподарського призначення для товарного виробництва. Нарешті, Президент і наша фракція усвідомили, що позицію, яку я відстоював та озвучував весь цей час, співпадає з думкою більшості громадян України. Та на сьогодні всі погодились з тим, що іноземці не можуть володіти сільськогосподарськими землями в Україні. Бо Конституція України захищає право власності на землю саме громадян України, а внесення змін до статті 13 Конституції України можливі тільки за результатами проведення всеукраїнського референдуму. Зараз головне… Мораторій – це зло. Зло, яке робить селян жебраками. Продовження мораторію на продаж землі це – продовження бідності в українському селі. Але великі агрохолдинги, які себе називають локомотивами аграрної галузі, після проходження яких через села сільська місцевість в соціальному розумінні перетворюється в пустелю: без доріг, без шкіл та лікарень, без дітей, без майбутнього. Тому майбутнє українського села я бачу так: це середнє господарство в залежності від регіону, розташування, та кліматичної зони, від 3 до 5 тисяч гектарів у Поліссі або 5-10 тисяч гектарів землі в зоні степу. структурі виробництва котрих обов'язково буде тваринництво, бо земля повинна отримувати органічне добриво. Садівництво, вирощування овочів та ягід, є зараз найбільш рентабельною галуззю аграрної промисловості, але потребують суттєвого капіталовкладення. І саме зняття мораторію на продаж землі дає поштовх для стрімкого розвитку цієї галузі. Як доводить практика, господарства з більш широкою структурою виробництва та сівозмінами є більш соціально відповідальними за своєю філософією діяльності, заохочують розвиток життя в сільській місцевості, бо село є колискою української самобутності та первинний осередок суспільства та держави. Земельна реформа – це не тільки економіка та гроші, це реформа, яка впливає на соціальну й гуманітарну складову держави України, від якої залежить майбутнє життя українців на сторіччя вперед. я особисто в першому читанні проголосую законопроект 2178-10. Але, якщо до другого читання не будуть враховані поправки, які виключають право іноземців володіти сільськогосподарськими землями, про які нам говорив Президент, та не будуть враховані правки, якими буде обмежено право володіння однією особою до 20 тисяч гектарів, я особисто буду голосувати "красною" кнопкою. Ще скажу, у нас є така фракція "Сорос", яка підтримувала до цього земельну реформу. А коли узнали, що ми проти елементу іноземців, відмовляються голосувати. Тому, українці, зробіть висновки, на кого ця фракція робить – для українців або для іноземців. Дякую. Дякую. Запитання будуть до доповідача? Немає? Запишіться на запитання до Шевченка. Народний депутат Шевченко, поверніться, будь ласка, на трибуну. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина. Шановний колего, скажіть, будь ласка, може підтримаємо слова Лабазюка, нашого колеги, і відкладемо всі законопроекти до доопрацювання, може, не будемо сьогодні наступати на одні і ті ж граблі, коли з 91-го до 93-го року продали всі державні підприємства за ваучери та за сертифікати? На бумажці було написано: 52 мільйони карбованців, коли долар коштував 2,50 – це 20 мільйонів доларів. Але людей ошукали, ошукали, продаючи ваучери за один долар, за булку хліба, коли людей кинули напризволяще. Теж саме сьогодні буде з селянами, коли їм дали сьогодні сертифікат, в якому написано 135 тисяч гривень з 92-го року, а коли девальвація гривні відбулася 300 відсотків до 25. Може, спершу перелічимо перерахувати на 5 разів їх землю до мільйона гривень і люди не захочуть продавати свою землю взагалі, і будуть здавати нормальним фермерам за 2 тонни зерна, а не за 400 тонн зерна... Будь ласка, відповідайте. можуть бути враховані на комітеті між першим та другим читанням, я теж за це. Я теж кажу, якщо не будуть враховані правки щодо обмеження права власності до 20 тисяч гектарів, якщо ми не виключаємо ні які... щоб не було ніяких лазійок для іноземців, якщо ми не врахуємо землю на зрощення, якщо ми не надаємо правовий статус землі на зрощенні, то буде у нас інша дискусія. Тому долучайтесь – будь ласка, будемо вас чекати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Лубінець Дмитро Валерійович, депутатська група "За майбутнє". Передаємо слово Крульку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово Крульку, будь ласка. Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний доповідачу по законопроекту, у мене є до вас таке питання. Ми сьогодні чули, що уряд заклав в бюджеті на наступний рік програму по відшкодуванню відсоткової ставки, якщо люди будуть купляти землю. Мало того, що скасували всі програми для селян і для фермерів – всі програми, так навіть ця програма, яка стосується відшкодування відсоткової ставки, спрямована на підтримку комерційних банки, які будуть надавати ці кредити, а не на підтримку А навпаки ці всі речі будуть вимивати обігові кошти у фермерів, будуть спрямовані на те, щоб фермери не вкладали в землю, не купляли міндобрива, не купляли посівний матеріал, а будуть спрямовані на одне: на те, щоб забрати останні кошти від селян і щоб вони взагалі землю не могли обробити…

Пане Іване, я взагалі-то не зрозумів, чому ви це питання не задали пану Тимофію Милованову, коли він тут був, але я відповім. Взагалі-то у нас до цього фермери нічого не отримували, по большому-то рахунку, а отримувала одна компанія, яка нам курятини стільки наробила, що ми вже не знаємо, куди її дівати. Так що запитайте уряду, який був до нас, куди ці кошти йшли. Дякую. Шановні колеги, з процедурних питань просить слово голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, будь ласка. Включіть, будь ласка. дуже-дуже подобається, як виглядає трибуна, і хочеться це питання подовжити до кінця до розгляду цього питання. Прошу винести на голосування подовження робочого дня, поки ми не закриємо питання з цим законопроектом. Регламент це допускає, 19-а, да. Шановні колеги, шановні колеги, прошу… З процедурних можна, якщо це питання з процедурних… Шановні колеги, я, ще раз, будь ласка, 19 стаття дозволяє нам продовжувати це питання. Будь ласка, шановні колеги, я попрошу зайняти місця. Була внесена пропозиція, якщо ми встигнемо, ми завершимо о 15, якщо ми не встигнемо, ми завершимо після розгляду цього питання. Шановні колеги… ГОЛОС Не можна після… Хвилиночку. Читайте Регламент, тільки під час денного засідання. Денне засідання не завершено. Шановні колеги, я попрошу підготуватися до голосування. Я ставлю питання продовжити це питання до завершення до завершення розгляду цього питання. Шановні колеги, є пропозиція… Шановні колеги, щодо комітетів, якщо затримки не буде, ви підете вчасно, якщо буде, це 10-15 хвилин. Я ставлю на голосування це питання. Прошу підтримати та голосувати.

234 Рішення прийнято. Продовжуємо розгляд цього питання. Слово надається народному депутату Магері Сергію Васильовичу.

Включіть, будь ласка, мікрофон народному депутату. Шановні колеги, шановні виборці! Сьогодні пристрасті просто зашкалюють. Однак, сподіваюсь, що ніхто в цьому залі не буде сперечатися з тим, що будь-яка реформа приречена, якщо її не підтримує більшість. Більшість народу України, народу, який є носієм влади, і наголошую, власником землі, згідно діючої Конституції. Питання продажу землі очікувано розділило всіх. В таких умовах починати реформу та впроваджувати ринок землі – сумнівне заняття. Тому групою народних депутатів України був підготовлений проект Закону 2178-8, який я зараз і презентую. Основні положення внесеного нами проекту передбачають, по-перше, закріплення на рівні закону заборону на купівлю, продаж земель сільськогосподарського призначення до проведення всеукраїнського референдуму з цього питання. Якщо референдум покаже, що більшість нашого народу ще не готова до сприйняття введення продажу землі, то логічно було б не поспішати та використати час для підготовки нововведень. затвердження на рівні закону виключного переліку суб'єктів, які мають змогу набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у разі отримання позитивного рішення цього питання на референдумі. Це громадяни України, юридичні особи, кінцевими бенефіціарами і власниками яких виступають виключно громадяни України, територіальні громади та держава. Відповідно до положень нашого проекту іноземці та особи без громадянства у будь-якому випадку не зможуть набувати право власності на землі і ділянки сільськогосподарського призначення. Ще раз наголошую, що ми з самого початку роботи дев'ятого скликання наполягали на головному: земля відповідно до Конституції України є власністю українського народу. І саме власник – український народ – має виключне право вирішувати питання, пов'язані із власністю. Спочатку референдум, який докаже актуальність змін, а вже потім їх імплементація. Прошу підтримати таку точку зору та проект 2178. Дякую. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Немає. Переходимо… (Шум у залі) Хто? Сергію Васильовичу, якщо можна, поверніться, будь ласка, є запитання. Запишіться, будь ласка, на запитання. Прошу передати слово Гончаренку. У мене наступне питання. Ось ми всі з вами бачимо пропозиції від Зеленського і команди, які передбачають неймовірну концентрацію землі в одних руках, більше 200 тисяч гектарів. Питання: в якій ще країні Європи є така концентрація, яка є припустимою? Візьмемо для Прикладу Польщу – 500 гектарів. Візьмемо інші східноєвропейські країни, там теж мова йде про сотні гектарів. Але таке, щоб пропонувалося 210 тисяч гектарів в одні руки, такого нема ніде. Це якась нова зеновація, яка призведе до занепаду українського села, тому що в українському селі живе 13 мільйонів людей. Що вони будуть робити, коли вся земля буде належати кільком сотням латифундистів? Дякую. Мені сьогодні нічого додати до цього. Мабуть, відповіді від мене не прозвучить. Так що питання є.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ось дивіться ми не тільки гнемо суспільство через коліно, не тільки гнемо парламент, але і діємо в тих традиціях, в яких діяли деякі попередники. Скажіть, будь ласка, яким чином відключився телеканал "Рада", коли виступала лідер "Батьківщини" Тимошенко і безпосередньо доповідала по законопроекту продажу землі іноземцям, коли ми вам показували все те, що написано в тих законопроектах, які вам пропонують сьогодні голосувати. Голова Верховної Ради, я хотів би, щоб ви саме особисто дали відповідь, пане Дмитро Олександровичу, яким чином телеканал "Рада" відключив лідера "Батьківщини" Тимошенко. Це в кращих традиціях попередників. Я не думав, що ви так можете зробити. Дякую.

Я думаю, що буде некоректно, якщо я буду відповідати на запитання закону, автором якого не є я.

я просив слово з процедурних питань, але мені зухвало його не давали. Чому? Перед голосуванням. Тому що, я всім вам показую 19 статтю Регламенту. Не передбачає ця стаття в середу продовження роботи, тому що за календарним планом у нас сьогодні розпочалися вже засідання комітетів. Цей розгляд законопроектів є абсолютно незаконний. Ви знову ж таки хочете незаконний антинародний закон прийняти в порушення Регламенту, порушуючи процедуру, порушуючи календарний план Верховної Ради України. У нас зараз засідання комітетів. Ви зриваєте засідання комітетів. Ви на це не маєте права. того, щоби не дати вам зробити "16 січня", наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" блокує трибуну. І ми будемо домагатися дотримуватись Регламенту. І щоби засідання комітетів Верховної Ради України розпочалися своєчасно, як це і передбачено законом. Ми блокуємо трибуну. І робіть перерву до завтра в розгляді цих законопроектів. При всій повазі, Михайло Миколайович, я не зовсім розумію. З одного боку, ви розповідаєте про важливість ринку землі, питання землі, а, з іншого боку, для нас обід важливіше за це питання. Я думаю, що це некоректно. І давайте розглядати. Ми поки що навіть не вийшли за три години, як це передбачено тим голосуванням, яке було раніше. Я думаю, що коли всі народні депутати тут, коли народні депутати всі тут, то й не відбудуться комітети, навіть не буде кворуму. Давайте будемо реалістами. Дякую. Слово надається народному депутату України Заблоцькому Мар'яну Богдановичу. Ні, не з місця. Будь ласка, вийдіть, станьте рядом, будь ласка, виступайте. Будь ласка, станьте рядом і виступайте. Ніхто не блокує. Ні, не звершилось. Ні, не завершилось. Колеги, не завершилось. Рішення приймає Верховна Рада. Михайло Миколайович, і ви, це добре знаєте. Ви зараз затягуєте цей процес розгляду питання.

шановні колеги, якщо ми говоримо про Регламент, Регламент не передбачає блокування трибуни, Регламент не передбачає таку дискусію. Тому, коли ми вимушені продовжувати засідання, це не тому, що ми не хочемо піти на комітети, а це тому, що деякі колеги з Верховної Ради України вважають, що такий формат дискусії більш зручний і звичний, я сподіваюся, що все ж таки це не так. Дайте слово, будь ласка, Заблоцькому. Ви принципово блокуєте і не дотримуєтеся домовленостей, які були досягнуті? Включіть, будь ласка, мікрофон Заблоцькому з місця, значить. З урахуванням того, що зараз ще нема 15 години, то ви зараз порушуєте Регламент, блокуючи трибуну. Це так для інформації, колеги. Дякую. Шановні колеги, в принципі, звідси, я думаю, чути так само добре, як і там. Надіюся, вам там буде комфортно. Шановні колеги, дійсно, перед нами зараз історичний момент, і ми говоримо про те, щоб 6 мільйонам 700 тисяч українцям, які мають мораторій на землю у приватній власності, дозволити її продавати, з іншого боку, є приблизно 40-50 тисяч аграріїв, фермерів, які зможуть отримати право її купити. На превеликий жаль, 6 мільйонів 700 тисяч землевласників, вони не добре організовані, адже це найбідніші верстви населення, вони не платять членських внесків, вони не мають медіа бюджетів, вони не вкладаються у передвиборні кампанії депутатів і вони не захищені. І в даному випадку ми говоримо про те, щоб дати можливість цим людям збути цю землю по нормальній ціні. На даний момент 6 мільйонів 700 тисяч землевласників мають в середньому по 4 гектари. Це переважно люди похилого віку, їхня пенсія 2 тисячі гривень. Продати цю землю вони спокійно зараз навіть при поточних ринкових цінах можуть десь за 200 тисяч гривень за ту земельну ділянку. Будь-яке обмеження, яке ми встановлюємо на продаж, будь-то кількість гектарів в руки чи то іноземці, воно обмежує ту ціну, яку вони можуть отримувати. Я розумію, що ми бачимо багато протестів аграріїв, але не слід також забувати про інтереси 6 мільйонів 700 тисяч землевласників, вони заслуговують на те, щоб отримати справедливу ціну. І продовжуючи дану тему, хотів би також звернути увагу на лицемірство те, яке відбувається зараз. Шановні виборці, шановні громадяни, як ви думаєте, серед тих, хто зараз блокує трибуну, скільки є земельних ділянок у їх власності? Якщо ви подивитесь уважно в декларації, спокійно купують землю, спокійно продають землю, і це дозволено, тому що ж мораторій не на все поширений. Виявляється, у нас купувати землю в Конча-Заспі це правильно, на святих схилах Дніпра, а бабусі в селі продати земельну ділянку це неправильно. Шановні народні депутати, я розумію, що вибачите цифру, що 75 відсотків, можливо, би на референдумі виступило проти скасування земельного мораторію, проти власності 6 мільйонів 700 тисяч громадян. Ви вважаєте нормальним виносити на референдум те і розпоряджатись чужою власністю, тобто референдумом вирішувати приватну власність 6 мільйонів 700 тисяч людей, тому що це популярно. Шановні народні депутати, у мене є альтернативна навіть для вас пропозиція. А знаєте, що ще буде дуже популярно, забрати всю землю, яка розкрадена, у всіх колишніх депутатів всіх попередніх скликань. Як ви вважаєте, якщо я винесу таке питання на референдум, яка буде підтримка – 99 Якщо ви будете виносити на референдуми питання розпорядження чужою власністю в комплексі, ви самі ж можете на це попасти. Тому я виступаю за те, щоб ми нарешті перестали зневажати 6 мільйонів 700 тисяч літніх громадян, переважно, таких самих людей, як ми, які мають у приватній власності цю землю. Точно так само, як і інші мільйони людей, мають у власності присадибні земельні ділянки, землі під будівництво, під промисловість. Тому що, якщо ні, не будуть поважати приватну власність і інших людей.

Папієв Михайло Миколайович. З місця включіть, мікрофон, будь ласка. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Я ще раз під стенограму звертаюся до Голови Верховної Ради України. 19 стаття Регламенту в імперативній формі наголошує на тому, що в середу робота у комітетах, тільки ранкове засідання. Ви не має права продовжувати в середу пленарне засідання. У нас, до речі, всі трудові книжки наші зберігаються в комітетах, і у нас в трудовій книжці записується: не просто народний депутат України, а член комітет, секретар, голова. Тому робота в комітетах не може бути скасована ніяким рішенням Верховної Ради України і ніяким законом. Робота в комітетах – це основна наша робота. Не зривайте засідання, у нас зараз мають засідати комітети і проводити свої засідання, і розглядати законопроекти. Ні Голова Верховної Ради України, ніхто не має права зривати засідання комітетів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Звісно, ви праві. Тому що рішення приймає не Голова, не Перший заступник, не заступник, не голови фракцій, навіть не поважні народні депутати, рішення приймає Верховна Рада України. Якщо ми з вами говоримо про статтю 19 Регламенту Верховної Ради України, йде в ній мова про продовження… Де тут написано, покажіть, вівторок, четвер. Покажіть, будь ласка, вівторок, четвер. Аd hoc процедура там передбачена… добре. Шановні колеги, це не запитання було. Геращенко Ірина Володимирівна. Дякую. Запитання перше і прошу вважати… Шановний пане Голово! Я прошу вважати моє запитання депутатським запитом до вас особисто і до всієї фракції "Слуга народу". Ваш колега тільки що заявив, що начебто в депутатів попередніх скликань є земля, яку бояться вони там щось віддати і таке інше. В моєї родини є 10 соток землі. Я прошу, щоби вся фракція "Слуга народу" опублікувала, тому що вони опублікували ваші декларації, скільки в кожного з вас є землі. А тепер запитання. В інтересах якої латифундії автор цього законопроекту заклав межу мінімальну: 200 тисяч гектарів землі може придбати один власник? Хто в Україні може придбати ці 200 тисяч гектарів землі? Друге питання. Чому у вашому законі не передбачено земельного кадастру? Третє. Чому там не передбачено мінімальної вартості землі? Ну, і коли ви опублікуєте, скільки у вас, "слуги", є землі, що ви отак от зараз намагаєтесь... М.Б. Дякую за запитання. По-перше, "Слуга народу" добровільно задекларували всю власність, хоча це вимога до нас була лише з 2020 року. Друге. Я виступаю принципово за повністю вільний ринок, але обмеження поставлені в рамках консенсусу, який, я надіюсь, задовольнить український народ. І пропонуючи далі консенсус і повертаючись до останньої теми, мені тут розказують... мені тут знову продовжують розказувати, що я – слуга олігархів. Я готовий ще раз поставити свій підпис, я звертаюсь до фракції "Батьківщина", під їх законопроектом від 2008 року, який явно не міг бути олігархічним. Я готовий за нього проголосувати і пропоную шановній фракції "Батьківщина" разом під ним підписатися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. З процедури дайте Крульку, включіть, будь ласка, мікрофон.

хочу, щоби вважали моїм депутатським запитом до вас як до спікера парламенту, чому виступ лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко був перерваний каналом "Рада", прошу це вважати запитом. 19 стаття Регламенту Верховної Ради жорстко передбачає, що по середам не може бути вечірніх пленарних засідань, тільки ранкові до 2-ї години. Це раз. І друге питання. Якщо Верховна Рада, це та ж стаття 19 частина четверта, бажає продовжити засідання Верховної Ради, це може бути дотримання Регламенту є обов'язком головуючого на засіданні парламенту. Тому я прошу діяти відповідно до Регламенту, припинити це засідання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Якщо ми з вами після цього подивимось кількість часу, яку забрали в нас наші колеги на перерви, на продовження, на виступи, на продовження виступів, то ми якраз і вкладемося до часу. Якщо ми говоримо про комітети. Комітети повинні працювати, почати роботу з 16 години. Тому як… Так написано в Регламенті,

Я слово даю голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Ви маєте право звернутися до регламентного комітету. Будь ласка.

У нас в країні розпайовано більше 27 мільйонів гектарів, які є підмораторними, і приблизно мільйон двісті тисяч гектарів за останні 10-15 років у різні способи, в основному по договорах довгої оренди і емфітевзису вже продані. Коли бабця підписує або дідусь-пайовик договір оренди на 49 років і одночасно бере за весь час оренду по нормативно-грошовій оцінці, ми всі розуміємо, що це прихований договір купівлі-продажу. Більше того, більшість таких договорів обставляється заповітами, договорами-дорученнями і іншими інструментами. Крім того, в нас у країні існує біля 4 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель, які належать громадянам, яким ці землі передані в порядку ОСГ, де немає мораторію, і біля мільйона гектарів вже перепродано. Основне завдання законопроектів, які подані, які були розглянуті комітетом - це з "сірого" ринку зробити "білий". Ніяких питань по стимулюванню цього ринку жодним чином не розглядається. Разом з тим хотів би відзначити, що це тільки частина земельної реформи. Я абсолютно згідний з паном Кириленком Іваном Григоровичем, що повноваження по розпорядженню землями треба передати від кадастру до місцевих громад. Даний законопроект також на порядку денному, це інший законопроект, яким передбачається повністю передати ці повноваження. Ця передача розпочата, дякуючи попередньому уряду, і, дай Бог, буде закінчена. Крім того, є багато норм, які розвивають переважне право діючих орендарів. Також суттєво спрощується землеустрій. На моє особисте глибоке переконання, сівозміну кожного з фермерів повинна визначати не Верховна Рада, вони краще за нас з цим справлялися і будуть справлятись. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Соболєв Сергій Владиславович, з місця. Пане Сольський, скажіть, будь ласка, для кого конкретно із 6 мільйонів 700 тисяч власників ви заклали норму 210 тисяч гектарів, які можна викупити в одні руки? Для кого ви заклали норму, що це може викупати іноземний громадянин? Для кого ви в своєму законопроекті заклали норму, що це може викуповувати компанія, яка зареєстрована в офшорній юрисдикції, не сплачуючи податки в Україні? Конкретні прізвища – один, два, три. Я вас слухаю. Дякую, пане Сергію. Дивіться, ні для кого не секрет, що в законопроекті є дискусійні норми. Основна норма, яка дискусійна, і яка вже позиція по ній озвучена Президентом, це пов'язано з тим, що будь-які іноземці в будь-якій формі – напряму чи як співзасновники будь-яких підприємств – не зможуть брати участь у викупі землі. Тільки при умові затвердження такого рішення виключно референдумом, ще раз я вам це підкреслюю. І саме ці правки будуть внесені. Вони публічно оголошені, підтримуються значною частиною комітету і мають, я так бачу, дуже сильну підтримку в залі. Коли ми говоримо про обмеження по країні, по областях і по ОТГ, я прошу вас звернути на декілька моментів. По-перше, знову ж таки ці питання між першим і другим читанням не раз будуть ще обговорюватися. Більше того, я думаю, ви особисто і не тільки ви, але і зал, і вся країна чули… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка. Прошу передати слово Вікторії Сюмар.

Скажіть, будь ласка, ви говорите зараз про ці зміни, що село має це визначати, фермер сам це буде краще робити. Чи ви усвідомлюєте, що насправді цей закон написаний в інтересах великих корпорацій, який вбиває фактично фермерство? І хто тоді буде визначати ті самі зміни і дотримуватися якості ґрунтів і тому подібне? Що завадило насправді подати в парламент не 4 сторіночки рамкового закону в інтересах корпорацій, а того закону, який справді впроваджував би ринок в інтересах того, щоб ми могли розбудувати, в інтересах держави, щоб ми могли розбудувати свій агропромисловий комплекс, щоб селяни зрештою і фермери були конкурентними з великими корпораціями. Дякую.

є відповіді на питання ваші, які сьогодні озвучені, в тому числі це законопроект 2194. Вся підтримка сконцентрована на малих і середніх. Дякую. Шановні колеги, час для представлення законопроектів та виступів від авторів закінчено. Прошу записатись по фракціях на виступи. Виступи з місця будуть відбуватися. Крулько Іван Іванович. З місця включіть. Немає Крулька?

Тому що зараз теж слово втратиться, воно буде не гарно. Дякую. 14:58:46 БАТЕНКО Т.І. Прошу додати мені час на виступ, поки я йшов на трибуну, яка заблокована. Шановні друзі! Шановні колеги, ми сьогодні дуже емоційно проводимо час у парламенті. Я хочу нагадати, тут нам нагадували історію, я теж хочу нагадати, що ще років 20 назад була дискусія між лібералами і комуністами про те, що ліберали казали, що у нас з комуністами різниця тільки по одному питанню – це по земельному питанню. Вони думали, що ми повинні лежати в землі, а ми думаємо, що навпаки. Знаєте, комуністів вже давно немає в цьому залі, а ми досі не можемо знайти порозуміння і консолідацію суспільства в земельному питанні. Ви знаєте, я хочу пригадати вам ще один історичний тому що питання землі і сьогодні – це питання національного інтересу і стратегічного інтересу нації, національної безпеки. Коли в середині XIX століття в час, коли Росія програла Кримську війну, вона віддала, продала Аляску за нещасних 5 мільйонів доларів, воно їм економічної ситуації не поправило. І те, що ми бачимо по прогнозних показниках по бюджету 2020 року, 5 мільярдів доларів надходжень з продажу землі, я вважаю, що це теж не ситуація, яка нам капітально поправить економіку надходжень з продажу землі. І Росія втратила землю, а ми можемо втратити національний суверенітет. Друзі, я хочу так само звернути увагу, що сьогодні, Прем'єр-міністр України, сьогодні виступав міністр міністр Милованов, який каже, що джерелом влади є народ, то треба спитати у цього народу. Давайте питати у цього народу, давайте проведемо референдум і спитаємо, чи народ хоче продажу землі. Це я кажу пану Милованову, якого ніколи, за його словами, не цікавила Україна, крім сальси і парусного спорту, який сьогодні є міністром економіки. І якщо каже нам голова комітету профільного, що в такому законопроекті є двозначності і дискусійні норми, значить такий законопроект ми повинні відправити на доопрацювання. Тому наша депутатська група "За майбутнє" сьогодні не буде голосувати за це питання. Ми наполягаємо на продовженні мораторію або ж відповідно розгляду його далі після парламентських слухань, які відбудуться у Верховній Раді України, після 4 грудня, і обов'язково має відбутися референдум, в якому має взяти вся українська нація. Дякую вам.

Дякую. Можна говорити? Дякую. Шановні колеги, чим цей закон відрізняється від європейських правил і європейського ринку? По-перше, в Європі існує індивідуальний дозвіл державного органу на продаж землі. Підстави отримання дозволу всюди різні. В Австрії, наприклад, покупець має гарантувати фактичне оброблення придбаної землі, а в Норвегії має переїхати на придбану ділянку і жити там не менше 5 років. В покупця має бути освіта або попередній досвід в сільськогосподарському секторі. В Австрії, Угорщині, Латвії, Литві і Польщі різні процедури для придбання землі для громадян і компаній. Естонія, Польща, Швеція надають право землі придбати фізичним особам, а юрособи – тільки через дозволи. Переважно право купівлі землі для осіб, які вже на ній працюють, є в більшості країн Європейського Союзу. В дев'яти країнах Європи земля взагалі не може бути продана. Серед них і Грузія і Молдова, і Хорватія, і багато інших країн. В більшості країн Східної Європи різні правила для членів Європейського Союзу і інших країн. Всюди дозволено володіння для резидентів країн ЄС і жорсткі обмеження для резидентів інших країн. В Угорщині, наприклад, повна заборона. В цьому законопроекті не передбачено індивідуального контролю за продажем землі. Наприклад, системою індивідуальних дозволів, а земля є стратегічним майном. Не передбачено перевірки покупців земельних ділянок для того, з якою ціллю вони купують землю. Нормальна банальність, освіта не перевіряється. Не передбачено контроль за коштами, за яких земля буде придбана. Наша земля може придбатися за російські кошти, і, фактично, росіяни можуть скупити всі землі вздовж українсько-російського кордону. Їм навіть війну не треба проводити. Ми продаємо землю агресору. В законопроекті немає жодних систем державного контролю за обігом землі. Немає передбачених законом наслідків порушення відповідних обмежень. Таким чином, цей законопроект, фактично, знищує український суверенітет. Шановні друзі, Росія найбільше зацікавлена в дестабілізації в країні. Зараз, коли ми не ставимо мінімальну ціну на землю для українських фермерів, коли ми не ставимо обмеження на кількість землі, яку можна купити, коли ми не контролюємо, за які кошти купується земля, це приведе до того, що українці, які завжди виходили на вулиці за свою незалежність, зараз вийдуть і за землю. Це призведе до повної дестабілізації ситуації в країні, на руку російському агресору. Прислухайтеся до Європейського банку реконструкцій і розвитку. Прислухайтеся до рекомендацій Європейського Союзу, які підтримують ринок землі, але абсолютно чітко кажуть, в такій формі, як це пропонується зараз у нас, робити цього категорично не можна. Ми за українського селянина… Дякую, Микола Леонідович. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні друзі, я хотіла б просто зараз привернути вашу увагу, що ми будемо зараз голосувати? Ми будемо голосувати, по-перше, продаж продаж землі, практично без обмежень, 210 тисяч гектарів землі в одні руки, будемо голосувати в цьому залі закон, який передбачає продаж землі іноземцям, в цьому залі зараз буде голосуватися закон, який передбачає позбавити селян, фермерів, аграріїв навіть тих шматочків землі, які були їм видані повністю у користування і володіння, навіть їх заберуть і поставлять на аукціони. В цьому законі буде голосуватися позбавлення українців української землі, ви просто віддайте собі звіт в тому, що такого, в лапках, "ринку", а це просто бандитизм, не існує в жодній країні Європи і в жодній країні світу. Ви розумієте, що ви будете голосувати по суті для великих монополій, для олігархії, для корпорації, ви будете голосувати злиття 72 відсотків території України, ви будете під час війни продавати 72 відсотка землі, в тому числі, коли ви ви не зможете проконтролювати чи купує це країна-агресор. Я можу просто зараз сказати вам, що кожен ваш голос, кожна зелена кнопка, кнопка, яка буде натиснута, вона перекреслює можливість існування України як такої, суверенітету незалежності України, кожна зелена кнопка позбавить Україну розвитку свого фермерства, свого сільськогосподарського виробництва. Ви реально сьогодні говорите про те, що люди, які мають паї, не можуть їх продати. Так в усьому світі паї у людей купують якраз через державні агенції, через державні банки і через державу, і місцеві органи самоврядування. Ми можемо це організувати. І не ставте людей, які хочуть продати свій пай, в той строй, де люди хочуть здати свою землю. Я прошу зараз всіх, у кого є совість, мораль, честь і любов до України, відповідальність за кожне голосування, не тиснути зелену кнопку за здачу української землі. І мені дивно, що нашим аграріям, асоціаціям аграрним, які зараз присутні тут, не дали слова. Вони просили, вони просили сказати хоч слово в цьому залі, їх позбавили слова. Не дайте сьогодні зрадити нашу землю і Україну! Шановні депутати! Сьогодні у нас всіх є, тут в залі, зробити шанс, зробити нашу українську землю власністю наших громадян. Тільки вдумайтесь, 37 мільйонів гектарів землі знаходиться під мораторієм, тобто в тіні, а вся наша територія країни, як ви знаєте, це більше ніж 60 мільйонів гектарів. Невже люди і надалі мають ставати жертвами корупційних схем? Через укладення дивних договорів оренди вони втрачали свої землі, бо позбувались власності на десятки років, що навіть їхні онуки потім не можуть скористатися цими землями. Протягом останніх місяців я говорив багато з ким: від власників агрохолдингів, до найскромніших фермерів, від прагматичних фінансистів, до найзапекліших противників ринку землі – кожен має свій аргумент і за, і проти, але всі прагнуть чесних правил гри, кожен має свій аргумент і за, і проти. Народні обранці, сьогодні у нас є можливість дати людям, які скромно живуть навіть за кілька арів землі, володіти всією землею. Це шанс дати можливість українському народові реалізуватися. Але для цього треба зробити свою роботу по совісті, голосувати в інтересах людей, а не якихось там зацікавлених політиків, які вже десятки років наживаються на необізнаності простих українців. Я зараз до всі звертаюся українців, що володіє соткою чи акром, чи гектаром. Після прийняття цього закону ви залишаєтеся власниками своєї землі. І ви, лише ви зможете продати її в той момент, коли захочете. Не вірте тим, що пропонують вам мораторій, це шлях в нікуди. Ви ж знаєте, як працюють ці схеми в мораторію. А з новим законом ви вільно розпоряджаєтеся своїм майном. Шановні народні депутати, від голосу кожного з вас сьогодні залежить, чи спроможні ви виконати свої обіцянки і робити рішучі дії в напрямку конкретних змін до України. Під час виборів ви всі і ми обіцяли, що все зміниться, це все буде для людей, тож давайте зробимо цей крок вместе, разом. Дякую. Шановні колеги, зараз з мотивів – Папієв і з мотивів – Шахов. І переходимо до голосування. Папієв Михайло Миколайович. По-перше, ви не маєте право зараз обмежувати фракції, це повна процедура розгляду. Мають виступити всі фракції, і у нашої фракції є 3 хвилини за Регламентом. Пане Голово, ви чуєте мене чи ні?

І ми заявляємо про те, що крім цього мають і народні депутати виступити, так що дотримуйтесь Регламенту. Ви зараз незаконно проводите засідання, тому що о 15 годині почалися засідання комітетів відповідно до графіку роботи комітетів. У вас буде незаконне голосування. І ми ще раз наголошуємо вам, коли ви складали присягу народного депутата України, то починалася вона словами, стаття 79 Конституції України… Дякую, Михайле Миколайовичу. Шахов Сергій Володимирович, хвилина з мотивів. І, да, дійсно, 6 хвилин виступи від народних депутатів будуть. Ви не Ви не записались по фракціях, вибачте. Ні, ви не записались, хвилина з мотивів, якщо ви не записались від фракцій. Ви знаєте Регламент краще мене. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, сьогодні ми розглядали десять законопроектів, які не поєднують суспільство, а роз'єднують, за кожного з нас голосували люди для того, щоб ми не просто сьогодні тут за думку суспільства голосували, а за Україну. Тому наша команда пропонує сьогодні об'єднати всі законопроекти і відправити на доопрацювання у комітет, щоб не розгалужувати суспільство. Під час військових дій у 2013 році, 2014 році наша команда провела більше 22 круглих круглих столів від Закарпаття, Львова, Одещини, Харківщини, Донеччини. І тому ми об'єднували суспільство. Прошу сьогодні схаменутися і відправити всі законопроекти на доопрацювання. Дякую. Тому що 25 мільйонів гектарів сьогодні не розпайовані на 35 мільйонів українців. Підніміть руку, в кого є 2 гектара землі, шановні, у кого з людей є по 2… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться на виступи від народних депутатів, регламент – 6 хвилин. Переходимо після цього на голосування. Прошу передати слово Іванчуку Андрію. Кому? Кому, скажіть ще раз. Іванчуку включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні народні депутати, доброго дня всім! Ми півдня уже спостерігаємо за дискусією, і всі вже зрозуміли, що в залі є різні точки зору. Але я хотів би, щоб всі вже заспокоїлися, і хватить кричати "ганьба, зрада". Це перше читання. Є 10 законів, виберіть закон і до другого читання, коли закон стане власністю Верховної Ради України, ви зможете професійно вести дискусію. Зараз це все просто від лукавого. Я прошу перейти до голосування, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Княжицький Микола Леонідович.

ви знаєте, прямо зараз на наших очах відбувається фактично розпродаж української землі. Це не ринок землі, що ви хочете ввести. Той закон, який ви написали, проти того, щоб український власник земельного паю міг ним розпоряджатися, не виступає ніхто. Звичайно, що людина має розпоряджатися своїм майном. Хтось хоче виїхати з села, хтось хоче лікуватися, хтось хоче на освіту онуку. Але те, що ви пропонуєте, це абсолютно інша річ. Це є не земельний ринок – це земельний базар, на якому українці мають за вашим задумом продати останнє – свою землю, і продати її за безцінь. Бо в інакшому випадку ви б вводили мінімальну ціну, немає в принципі; ви б вводили систему, по якій український селянин може не тільки продати землю, але й купити землю, створити своє господарство, працювати на своїй власній землі для того, щоб годувати себе, родину і Україну. Подивіться, нікому ж навіть це нецікаво. Я звертаюсь до глядачів, я знаю, багато телеканалів це транслюють. Подивіться на сесійну залу: ніхто не слухає, нікому не потрібно це. Це принципове питання для життя країни на роки, на десятиліття вперед, і як ми його приймаємо, в якому соромі? Без якого, без жодного обговорення, без дискусії, без жодної нормальної розмови. Це так приймаються стратегічні рішення для держави?! Ніхто не ставить питання, яким чином можна продавати по 200 тисяч гектарів в одні руки чи то іноземним олігархам, чи то місцевим олігархам. Вже все приватне: "ПриватБанк", "ПриватНебо", буде ще "ПриватЗемля". До чого ми йдемо? Нащо це нам потрібно? Мета земельної реформи має бути – створення міцного середнього класу на селі, фермери, яких будуть мільйони, які будуть годувати Україну, які в разі потреби будуть її захищати. Це є мета будь-якої нормальної держави. Але нам, як я бачу, Зеленському і його "слугам" це не потрібно, вони продавлюють через Верховну Раду, переламують через коліно парламент для того, щоб заштампувати якісь свої обов'язки, які вони дали, коли йшли до влади, щоб щонайшвидше і щонайдешевше продати українську землю. Шановні виборці, будь ласка, це між першим та другим читанням я прошу вас знайти кожного свого мажоритарника з тих, хто сьогодні проголосує за цю ганьбу, знайти і пояснити йому, що Україну продавати так не можна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна і переходимо до голосування. Шановні колеги, нещодавно наш колега з попереднього парламенту Олег Ляшко потріпав трошки за барки одного з колег зі "Слуги народу" і той відразу побіг написав кляузу в ГПУ. Тільки що я хочу сказати, що "слуга" Заблоцький оприлюднив шокуючу інформацію, що йому відома інформація про те, що депутати попередніх скликань начебто розікрали українську землю. Це є приховування суспільно важливої інформації, і ми вимагаємо від депутата Заблоцького завтра негайно, або і сьогодні ввечері, завітати в ДБР, в НАБУ, в СБУ і надати всю цю інформацію. Інакше нам прийдеться звертатися до цих структур для того, щоби зрозуміти, яку ж таку інформацію приховує Заблоцький. А злі язики тим часом говорять, що автори цих законопроектів представляють великі аграрні холдинги, саме тому в цьому законопроекті зафіксована норма про те, що межа утримання утримання землі може мати 200 тисяч гектарів. Це абсолютно неєвропейська норма. Цим законопроектом не передбачено захист фермерів, цим законопроектом не передбачено можливість українців не продавати паї, а купувати землю. Тому що немає кадастру прозорого немає банку землі, не встановлена мінімальна вартість землі, не передбачено захист землі для того, щоб можна було її нормально обробляти. І, власне, це є той законопроект, який розколює сьогодні не тільки сесійну залу, а і суспільство. Ми не почули відповіді Дякую. Чому там передбачено 200 тисяч гектарів в одні руки? Це є неповага до нашої фракції і до наших виборців. І ми, які голосували завжди проти мораторію, тому що ми за ринок землі, сьогодні категорично протестуємо проти того, що земля просто буде передана олігархам, а не селянам і не фермерам. Ви розколюєте парламент, коли сьогодні ви не даєте можливості напрацювати законопроект рыночный. Ви два місяці втратили на ганебні законопроекти про кнопочки, про те, як принижувати депутатів і руйнувати законопроекти. Зараз ваші депутати знову сидять в порнохабах, і це показують зараз журналісти, замість того, щоб працювати над фаховими законопроектами. Припиніть це! Припиніть руйнувати державу і парламентаризм! Дякую. Колеги, рішення приймає Верховна Рада України. Я прошу підготуватись до голосування. Прошу зайняти свої місця та підготуватись до голосування.

Готові голосувати? Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Включіть голосування. Прошу підтримати та… А, стоп! Шановні колеги, вибачте. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 2178-10), який був рекомендований комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. 240 – за. Рішення прийнято. Закон прийнятий в першому читанні за основу. По фракціях покажіть. "Слуга народу" – 227, позафракційні – 13. Рішення прийнято. Шановні колеги, повертаючись до питання Регламенту. Нами було продовжено роботу до 15:00. Я як Голова Верховної Ради мав право продовжувати ще на 15 хвилин. Враховуючи ту кількість виступів з процедури, не з процедури та з політики, ми зараз закінчуємо о 15:22. Тому я думаю, що не зовсім коректно казати про якесь порушення Регламенту. Дякую. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.